Dobro jutro, dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo s radom i prelazimo na najavljenu 2. točku dnevnog reda Prijedlog zaključaka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u vezi s raspisivanjem referenduma o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu, Odbor je predložio ove zaključke na temelju članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i potpredsjednik Vladimir Šeks. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, gospođe i gospodo zastupnici. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na 59. i 60. sjednici održanoj 6. i 14. rujna ove godine proveo je raspravu o raspisivanju referenduma o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu s konačnim prijedlogom zakona povodom zahtjeva za raspisivanje referenduma o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma. Odbor je raspravu proveo na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. stavak 1. podstavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora kojim je propisano da u postupku raspisivanja referenduma, ako to zatraži 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav priprema prijedloge odgovarajućih akata. U okviru rečene nadležnosti zadatak odbora bio je utvrditi jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma propisane člankom 87. stavcima 1. do 3. Ustava Republike Hrvatske. Uvodno predsjednik odbora podsjetio je članove odbora da je Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona Zakona o radu s konačnim prijedlogom zakona podnio predsjedniku Hrvatskoga sabora 14. srpnja 2010. godine zahtjev za raspisivanje referenduma. U samom zahtjevu Organizacijski odbor tvrdi da se o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma izjasnilo 813 tisuća i 16 birača čiji su potpisi dostavljeni uz zahtjev. Također, uz zahtjev je dostavljena i odluka o pristupanju izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma koja sadrži referendumsko pitanje koje se odnosi na članak 4. Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radu, s konačnim prijedlogom zakona, koji je Vlada uputila Hrvatskom saboru 28. svibnja 2010. godine i glasi: "Jeste li za zadržavanje važećih zakonskih odredbi o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora?" Predsjednik Hrvatskog sabora je temeljem članka 57. Poslovnika zahtjev uputio Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji je na 58. sjednici 15. srpnja ove godine jednoglasno donio zaključak kojim je temeljem članka 115. Poslovnika zadužio Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova da provjere broj i vjerodostojnost potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje referenduma o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu, s konačnim prijedlogom zakona te da izvješće o provedenoj provjeri dostave Hrvatskom saboru. Dana 3. rujna ove godine Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova dostavili su odboru izvješće na temelju kojeg je odbor kao prethodno pitanje trebao utvrditi je li ispunjen uvjet za raspisivanje referenduma iz članka 87. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske, odnosno traži li 10% birača u Republici Hrvatskoj raspisivanje referenduma. U raspravi na temelju podataka i izvješća Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova o provjeri birača koji su sudjelovali u izjašnjavanju za raspisivanje zakona o izmjenama Zakona o radu s Konačnim prijedlogom zakona koju je Vlada i Ministarstvo unutarnjih poslova su nakon završenog unosa podataka utvrdili da se u svescima nalaze podaci za 809 tisuća 370 osoba. Razlika od 6 tisuća 448 odnosi se na nepostojeće redne brojeve unutar svezaka, odnosno na pogrešno numerirane potpise prilikom njihova prikupljanja. Od ukupnog broja unesenih podataka za 92 tisuće 229 osoba utvrđeno je da nemaju status birača i to na temelju sljedećih kriterija: pogrešno upisanog matičnog broja građana 60967, osoba lišenih poslovne sposobnosti 224, 810 osoba mlađih od 18 godina u vrijeme potpisivanja, jedna osoba koja nije bila hrvatski državljanin, 56 osoba koje su umrle prije početka roka određenog za potpisivanje, 5061 osobu zbog razlika u osobnom imenu, za 235 osoba nema potpisa uz upisane osobne podatke, za 9482 nečitko ime ili prezime i za 95 neispravan OIB te konačno 425 osoba čije osobno ime na potpisnoj listi ne odgovara osobnom imenu na koje se odnosi matični broj građana. Na 14702 gdje su višestruko upisani birači i na 171 stranaca. Od 717140 osoba za koje utvrđeno status birača 356350 osoba nije se izjašnjavalo na najbližim popisnim mjestima već je utvrđeno da se njihovi podaci nalaze u svescima za potpisna mjesta u kojima je boravak tih osoba u vrijeme potpisivanja upitan. Četvrto. U izviješću su navedene i druge nepravilnosti u postupku izjašnjavanja birača koji je propisan Zakonom o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državnih poslova, lokalne i područne (regionalne) samouprave i to potpisni listovi nisu bili uvezani niti su na njima odijeljeni vodoravni redovi bili označeni rednim brojevima čime je povrijeđen članak 8d. stavak 2. Zakona. Birači nisu upisivali sami svoje ime i prezime i matični broj već su se njihovi osobni podaci bili ispisani od drugih osoba čime je povrijeđen članak 8e. stavak 1. Zakona. Birači se nisu izjašnjavali isključivo na mjestu na kojem se održavalo izjašnjavanje već u raznim drugim mjestima, sjedištima pravnih osoba i tijelima državne i lokalne uprave uprave ili su potpisi prikupljani na drugim neodobrenim i neprijavljenim mjestima čime je povrijeđen članak 8e. stavak 3. Zakona. Na temelju analize izvješća odbor je utvrdio da je 717149 birača u Republici Hrvatskoj zatražilo raspisivanje referenduma o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu s Konačnim prijedlogom zakona što je 15,95% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. Također je odbor utvrdio da okolnost da se 356358 nije izjašnjavalo na najbližim popisnim mjestima već je utvrđeno da su njihovi podaci nalaze u svescima za potpisna mjesta u kojima je boravak tih osoba u vrijeme potpisivanja upitan nema takav značaj da bi doveli u pitanje se potpisi koji su utvrđeni kao valjani. Nakon rasprave odbor je jednoglasno sa 12 glasova za, predložio Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: podnio je Hrvatskom saboru zahtjev za raspisivanje referenduma o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu s Konačnim prijedlogom zakona za kojeg je provjerom Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova utvrđeno da ga podupire najmanje 10% birača u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 87. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske. U nastavku predsjednik odbora izvijestio je članove da je Vlada Republike Hrvatske 3. rujna 2010. godine povukla iz procedure Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu s Konačnim prijedlogom zakona u vezi kojeg su birači ocijenili postojanje potrebe za raspisivanjem referenduma kako je to navedeno u zahtjevu Organizacijskog odbora. Podsjetio je članove odbora da je člankom 87. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske propisano da Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga. Kako se referendumsko pitanje odnosi na članak 4. Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radu s Konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada uputila Hrvatskom saboru od 28. svibnja 2010. godine nakon povlačenja prijedloga zakona iz procedure postavilo se pitanje jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 87. stavak 1. Ustava za raspisivanje referenduma. U svezi s time predsjednik odbora predložio je primjenu članka 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske kojim je propisano da će Ustavni sud na zahtjev Hrvatskog sabora u slučaju kad 10% birača u Republici Hrvatskoj zatraži raspisivanje referenduma utvrditi je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu sa Ustavom i jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 87. stavak 1. do 3. Ustava Republike Hrvatske za njegovo raspisivanje. U raspravi je izneseno više različitih mišljenja, te ustavno-pravnih tumačenja odredbe članka 87. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske. Tako je istaknuto da je povlačenjem prijedloga zakona iz procedure nestao bitan formalno-pravni uvjet za raspisivanje referenduma, jer se referendumsko pitanje ne može tumačiti apstraktno već mora biti vezano za konkretni akt kako je to razvidno i iz samog zahtjeva za raspisivanje referenduma. Isto tako, izraženo je mišljenje da se potpisi birača ne bi prikupljali da Vlada Republike Hrvatske nije 28. svibnja 2010. predložila Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu s Konačnim prijedlogom zakona. Manjina članova odbora izrazila je mišljenje o neupitnoj obvezatnosti odredbe članka 87. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, te da se pod ustavnu situaciju iz rečenog stavka drugo pitanje može podvesti i hipotetičko pitanje koje ne mora biti vezano uz konkretni akt, a o kojem Hrvatski sabor mora raspisati referendum ako to zatraži 10% birača u Republici Hrvatskoj. U vezi sa rečenim, te držeći da je nepotrebno primijeniti članak 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske manjina članova odbora predložila je zaključak koji je na sjednici odbijen većinom glasova 6 glasova je bilo za, članovi odbora gospoda i gospođe zastupnici Josip Leko, Zoran Milanović, Ingrid Antičević Marinović, Vesna Pusić, Boris Šprem i Tonino Picula. I sedam glasova protiv članova odbora Vladimir Šeks, Emil Tomljanović, Ana Lovrin, Josip Salapić, Damir Sesvečan, Ivo Grbić i Šemso Tanković, a koji glasi, dakle zaključak, prijedlog zaključka koji je odbijen, Hrvatski sabor raspisat će referendum o zaštiti radničkih prava, birači će se izjašnjavati o sljedećem referendumskom pitanju jeste li za zadržavanje važećih zakonskih odredbi o produženoj primjeni pravnih pravila u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora. Nakon rasprave odbor je većinom glasova za

Josip Leko, Zoran Milanović, Ingrid Antičević Marinović, Vesna Pusić, Boris Šprem i Tonino Picula, predložio Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Hrvatski sabor će sukladno članku 95. ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske zatražiti od Ustavnog suda Republike Hrvatske da utvrdi jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 87. stavka 1. do 3. Ustava Republike Hrvatske za njegovo raspisivanje sa referendumskim pitanjem jeste li za zadržavanje važećih zakonskih odredbi o produženoj primjeni pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora s obzirom da je 3. rujna 2010. godine Vlada Republike Hrvatske povukla iz procedure prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radu s konačnim prijedlogom zakona. Hvala. Hvala. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Pred nama je jedan slučaj kojega Hrvatski sabor sličnog nije imao do sada na svome dnevnome redu. Naime državni referendum u povijesti Republike Hrvatske raspisan je bio do sada samo jedan jedini put, i to u slučaju kada se radilo o opredjeljivanju građana Republike Hrvatske, odnosno birača o odluci da Republika Hrvatska razdruži svoje državnopravne odnose sa ostalim članicama jugoslavenske federacije i praktički stekne uvjete za formalno proglašenje neovisnosti. Dakle institut državnoga referenduma nije se dosad koristio za pitanja koja su bila omogućena u svim ustavima koje je Republika Hrvatska donosila, odnosno novelirala od svog od svog prvog višestranačkoga sabora do danas i od čuvenog božićnog Ustava, tako da doista postoji razlog da se o ovakvim stvarima razgovara, da se dakle u diskusiji ne samo s ustavnopravnoga gledišta, već prije svega političkoga, jer ovdje se radi o političkoj volji građana, rasvijetli i ovaj slučaj kako ubuduće ne bi se javljale dvojbe ovakvoga tipa. Ono što nas u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika bitno brine, jest ponašanje Vlade u ovoj situaciji. Naime čini nam se, odnosno držimo da stav Vlade nije bio ozbiljan i nije odgovoran i nije bio na visini ove situacije. Činjenica jest da su pokretači inicijative za raspisivanje državnoga referenduma odradili ogroman posao, činjenica jest da su Hrvatskome saboru, svome obraćanju naveli da su prikupili više od 8 stotina tisuća potpisa, činjenica jest da se ogromna većina tih potpisa nije mogla osporiti, činjenica jest da je to pitanje koje je bilo predmet najveće javne ankete, praktički o ovome pitanju ikad provedene, bilo jasno nedvosmisleno i upereno u konkretnu namjeru Vlade da ovome Hrvatskom saboru predloži vrlo važne izmjene Zakona o radu. Činjenica je također da je sigurno veliki dio građana to shvatio i kao mogućnost da dade svoje izjašnjenje o politici Vlade općenito na planu zakonodavnog uređenja radnih propisa u Republici Hrvatskoj i pravnoga položaja i stvarnoga položaja radništva u našoj zemlji. Dakle jasno je da ovaj referendum nije imao samo tehnički karakter, odnosno pripreme za njega, nisu imale samo tehnički karakter nego i vrlo važnu političku dimenziju. Utoliko čudi što se Vlada postavila prema ovome pitanju krajnje tehnički, ne shvaćajući koliko je važno i bremenito ovo pitanje, i što je pokazala zapravo svoju nedosljednost. Naime o čemu se radi. Hrvatski sabor je nakon što je zaprimio zahtjev organizacijskog Odbora za pripremu referenduma uputio hrvatskoj Vladi, jer sam ne posjeduje, ne raspolaže dakle s takvim mehanizmima, sve ono što je zaprimio radi ustanovljenja da li je cijeli postupak napravljen po zakonu, odnosno da li su prikupljeni potpisi građana validni. Sektori u Vladi, prije svega Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova pokazali su neviđenu agilnost, u razdoblju od 14. srpnja kad su zaprimljeni svi potpisi i ova službena inicijativa organizacijskog odbora, pa do 3. rujna kad su o tome izvijestili Vladu, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova bili su kadri provjeriti više od 8 stotina tisuća potpisa u iznimno kratkom vremenu, i u tome im valja čestitati. Naime pokazali su da posjeduju mehanizme kojima je moguće odraditi ogroman posao u kratko vrijeme, ali pod uvjetom da to Vlada želi. Dakle Vlada je imala čvrst stav da valja provjeriti doslovno svaki potpis na zahtjev o referendumu, ali kad god se ne samo ovdje u ovome Domu, nego u hrvatskoj javnosti postavi pitanje validnosti aktualnoga popisa birača pronalaze se 1001 razlog da se to ne učini. Po logici stvari ako je 809 tisuća potpisa, nešto više od toga, provjereno u manje od 2 mjeseca onda je potpuno jasno i lako izračunati koliko bi Ministarstvu uprave i Ministarstvu unutarnjih poslova trebalo da provjere validnost postojećeg popisa birača. Kad bi postojala politička volja. Ona naravno ne postoji i stoga ta priča ostaje nezavršena, ostaje otvorena i naravno prostor iz kojega se crpe motivi za manipulacije, ali jednako tako i motivi za političke prijepore. To Hrvatskoj nije potrebno. I postavlja se pitanje hoćemo li i dokle ćemo trpjeti tu situaciju koja izravno postavlja pitanje legitimiteta izbora na svim razinama u RH, uključujući izbore za Hrvatski sabor. Također valja reći da se Vlada nije zadržala tek na tome da se utvrdi da je 92 229 osoba koje su navedene u popisnim obrascima zapravo da se radi o osobama koje nemaju status birača već je otišla i korak dalje spekulirajući ne samo da 356 358 potpisa nije dato u najbližemu mjestu, mjestu boravka, odnosno na mjestu na kojemu su se prikupljali potpisi koje je najbliže mjestu boravka potpisane osobe čime je dodatno iziritirala javnost jer apsolutno nigdje nije utvrđeno da postoji obveza da građani RH upisani u popis birača koji pristupaju inicijativi o pokretanju državnog referenduma moraju potpisati, odnosno dati potpis na najbližemu mjestu. To načelo kad bi se i uvelo bilo bi diskriminacijsko. Nadalje, ni to nije bilo dosta već je na sjednici Vlade jasno i glasno stavljen pod znak upitnika kompletan dosje s potpisima. kolokvijalno nazvano tako radi se o tome da se postavilo pitanje da li su potpisne liste uvezane na propisan način. Nitko nikad nigdje nije propisao kakav je to način i bilo bi smiješno da jest. 809 tisuća potpisa uvezati u knjige to je nešto što bi bio tehnički zahtjev nedostojan same ideje o pokretanju državnoga referenduma. Dobro je da je Vlada revna pa da je iz svih uglova, svih 809 tisuća potpisa pretresla, provjerila i utvrdila, ali ono što zabrinjava je politički autizam Vlade koja se odbila izjasniti o tome podržava li ideju predlagatelja ili ne, nego prebacujući odgovornost na Hrvatski sabor koja nije uopće upitna izvorno. Jer Hrvatski sabor donosi o tome odluku, ali u tom postupku mora imati stav Vlade. formalno nije donijela odluku o svome stajalištu, ali jest poslala političku poruku da sve te potpise smatra zapravo nevalidnim. To je politički autizam. To što su se suočili već u roku od 24 sata sa bijesom čitave hrvatske javnosti to je njihov problem. Ako nisu svjesni da tako lošim postupanjem dodatno iritiraju ne samo onih 809 tisuća ljudi koji su potpisali ovaj zahtjev nego i sve one koji nisu, a koji smatraju da Vlada ne radi dobro to je nešto što mora zabrinuti samu Vladu. Ja se nadam da postoji ta razina kritičkoga pristupa, da je Vlada toga svjesna. zapravo je također svojevrsni politički autizam. Naime, činjenica jest da nekadašnji članak 86., a sadašnji članak 87. Ustava RH doslovno kaže u svome prvome stavku: "Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga." Treći stavak je eksplicitan. Ne govori može i nije nikakav fakultativni stav. On kaže:"O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovog članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži 10% od ukupnog broja birača u RH." Dakle, Dakle, nema nikakve dvojbe da ukoliko postoji inicijativa koju je poduprlo najmanje 10% birača u RH Hrvatski sabor će donijeti odluku. Dvojba se rodila obzirom na članak 95. Ustavnog zakona o Ustavnome sudu. A što kaže članak 95.? Radi se o članku koji se nalazi u 9 glavi zakona koja se koja se zove Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma i izborni sporovi. On kaže u svom stavku 1. - na zahtjev Hrvatskog sabora, dakle na izričit zahtjev Hrvatskog sabora, bez Hrvatskog sabora i njegovog zahtjeva to ne može činiti, Ustavni sud će u slučaju kad 10% od ukupnog broja birača u RH zatraži raspisivanje referenduma utvrditi je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom i jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 86., danas 87. stavka 1. do 3. Ustava RH za njegovo raspisivanje. Potpuno je jasno ukoliko Hrvatski sabor nije potpuno načistu da li je referendumsko pitanje koje se predlaže sukladno zakonu, a očito je da naš matični odbor nije u stanju biti s tim načistu nego se podijelio politički, a to već znači da to nije ustavno-pravno nego isključivo političko pitanje, tek onda se zapravo uključuje Ustavni sud u ovu priču. Intencija je vrlo jasna. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav zahvaljujući većini svojih glasova, odnosno većini glasova svojih članova pokušava zapravo kupiti vrijeme. Time upozoravam dodatno iritiramo 809 tisuća potpisnika ove inicijative, dodatno iritiramo hrvatsku javnost. To nije odgovoran pristup i zapravo svjedoči o tome da netko želi da Hrvatski sabor ne preuzme svoj dio ustavne odgovornosti u ovome pitanju i to nitko drugi nego politička većina u ovome saboru. ne možemo podržati Prijedlog zaključka kao Klub narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika i glasovat ćemo protiv prijedloga zaključka, smatrajući da Hrvatski sabor jest dovoljno odgovoran, apsolutno kompetentan da postupi po ustavu i to po članku 87. stavku 1. Hvala lijepo. lijepa gospodine predsjedniče. Ispravljam navod zastupnika Beusa, on je rekao da je vlada imala čvrst stav provjeravati potpise, da se Vlada bavi tehnikalijama itd. Netočno, to nije Vladin voluntaristički stav to je odredba Zakona o referendumu kojega je donio ovaj Hrvatski sabor i posao je Vlade da provjeri i da primijeni Zakon, a Zakon o referendumu u članku 8.d stavak 2. kaže "svako mjesto iz stavka 1. ovog članka mora imati popis uvezanim listovima koji će sadržavati jasno formulirano pitanje o kojem se traži raspisivanje referenduma i jasno odijeljene vodoravne redove". Dakle, mi možemo ali mislim da nismo u stadiju da kažemo kao drug Tito da se ne treba držati zakona kao pijan plota. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Evo, predlagatelj se, u ime predlagatelja se javio opet prije ministra. samo jednu opservaciju na izlaganje poštovanog kolege gospodina Gorana Beusa Richembergha koji je rekao, da ako sam ja dobro razumio da Odbor za Ustav ne respektira volju ni potpisa 808 ili 809 tisuća birača. Trebate uzeti u obzir da je isti Odbor za Ustav jednoglasno utvrdio i diskvalificirao 92 tisuće 225 osoba, ne možemo reći valjda da Odbor za Ustav ne respektira volju onih birača koji su umrli prije potpisivanja referenduma. Dakle, to se zanemaruje ... zanemaruje ... kako to da se dogodilo i zašto se dogodilo da su upisane osobe koje su bile mrtve prije početka za upisivanje, izjašnjavanje birača. Kako to da je 65 mrtvih osoba upisano, tko je to učinio? Zašto je to učinio? Kako se moglo dogoditi da se potpišu osobe, osobe, umjesto njih jednom krivotvorinom je upisano ime i prezime mrtve osobe i to ne jedna nego 56. Kako se moglo dogoditi da se upiše i potpiše 56 ili 224 ili 224 osobe koje su lišene poslovne sposobnosti ili 810 osoba koje su mlađe od 18 godina. Ili kako se moglo dogoditi to da se 14 tisuća 702 osobe su višestruko upisani birači. Dakle jedan birač se potpisivao više puta. Zašto se to toleriralo? Zato se ovdje ne može govoriti o tome da Odbor za Ustav nije respektirao i uvažavao, uvažavao, da je trebao uvažavati ove 92 tisuće. Nije trebao, nije smio. I Odbor je to jednoglasno i usvojio. A ono razmatranje da u Zakonu stoji o referendumu ne izvlači se zaključak zato što su se birači popisivali na potpisnim mjestima izvan njihovog mjesta prebivališta, prebivališta, da Zakon ne propisuje sankcije za to. Zakon kaže da će se mjesta na kojima će se izjašnjavati birači o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma da će se potpisivati na onim mjestima koja će odobriti predstavnička tijela jedinice lokalne uprave i samouprave i da će se ta mjesta 5 dana prije potpisivanja izjašnjavanja, da će organizacijski odbor o tome obavijestiti mjerodavnu policijsku upravu. upravu. I u ogromnom dijelu slučajeva je organizacijski odbor i njegovi dijelovi su obavještavali pravodobno u skladu sa zakonom, i policijske uprave na čijem su se području, na određenim mjestima gdje su se i birači izjašnjavali. bilo je brojnih slučajeva, imamo to specificirano u izvješćima gdje su se birači izjašnjavali na mjestima koja nisu bila odobrena, ni prijavljena da će se na njima potpisivati. A Odbor je zauzeo stajalište da unatoč svih tih manjkavosti kod Zakona o referendumu ne predlažemo, ili zapravo preciznije predlažemo da se potpisi tih birača prihvate kao ispravni i da se ne diskvalificiraju radi određenih manjkavosti vezanih za striktno za striktno poštivanje Zakona o referendumu. Dakle, iz ove zakonske odredbe da su se birači trebali izjašnjavati na mjestima koja su prijavljena i odobrena u policijskoj upravi, se izvlači zaključak, zato što se tamo nisu izjašnjavali, nego na nekim drugim mjestima da je tu došlo do povrede Zakona. Ali unatoč toga mi nismo predložili da se ti birači diskvalificiraju. Jer ako je nekoliko stotina birača sa prebivalištem u Splitu ili na Braču

na to je ukazano u ovome izvješću, samo je ukazano u tome izvješću, samo je ukazano da je upitno jesu li se oni nalazili u vrijeme izjašnjavanja u mjestu svoga prebivališta. svoga prebivališta. Zakon ne propisuje da se takvi potpisi birača diskvalificiraju i ponište. Ali ukazano je samo to da je upitno jesu li se oni izjašnjavali kada je na toj popisnoj listi bilo naznačeno da je to na biračkim mjestima gdje imaju svoje prebivalište.

Jedno objašnjenje, dakle ispravljam navod kojim se problematizira činjenica da je netko potpisao za referendum izvan mjesta svog prebivališta. To nije uopće čudno. Naime, prema popisu stanovništva 130 tisuća stanovnika Zagrebačke županije su dnevni imigranti u grad Zagreb, 130 tisuća, trećina stanovnika. Prema tome, ta činjenica da ne netko potpisao izvan svog prebivališta nije uopće čudna jer ljudi putuju, a u 15 dana se može doći u različita mjesta, ne bi to trebalo problematizirati. Luka (HDZ)** Ovdje je objašnjeno sada kako je do toga došlo i da je upozoreno na to, a da nije to dovedeno u pitanje. To je bitno. Ministar uprave gospodin Davorin Mlakar. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Nemam namjeru stalno reagirati ali dozvolite nakon izvješća kluba i govora gospodina Beusa dužan sam reći nešto jer mislim da kada ste se već uzeli komentirati ove stvari činjenicu održavanja referenduma i poziciju Vlade u ime Vlade dozvolite mi da odgovorim samo na nekoliko vaših konstatacija. Rekli ste da je Vlada ja neću citirati doslovno mislim da nije važno, važno je pogoditi smisao postavila se tehnički na cijelo ovaj problem održavanja referenduma, a pitanje bilo šireg značaja. Da je postavljeno pitanje odgovornosti Vlade za utvrđivanje politike radnih odnosa i zapošljavanja. Kada bi to bilo točno, onda je tako trebalo glasiti i referendumsko pitanje. Podsjetit ću vas referendumsko pitanje je glasilo, jeste li za zadržavanje važećih zakonskih odredbi o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora? Nikakvog drugog pitanja, a shvaćanje insinuacije što se pod time mislilo, mislim da su neprimjerene za ovu raspravu. Drugo, ako ste već citirali zakonske odredbe ja bih se vratio na ono zašto je Vlada u svom tehničkom izvješću dala podatke kakve je dala, pa ću citirati odredbe koje su bitne iz Zakona o referendumu i drugim oblicima drugog izjašnjavanja, a koje su inače donešene 2001. godine i regulirale su postupak koji prethodi raspisivanju referenduma. "Svako mjesto iz stavka 1. ovog članka", znači mjesto gdje se birači izjašnjavaju o potrebi održavanja referenduma, "mora imati popis s uvezanim listovima koji će sadržavati jasno formulirano pitanje o kojem se traži raspisivanje referenduma i jasno odijeljene vodoravne redove označene rednim brojevima". Taj uvez nije uvezani listovi i potreba da se te zbirke popisa prikupljaju u uvezanim knjigama nije zbog ljepote samog postupka, nego zbog činjenice da se naknadno nakon isteka roka, a rok za prikupljanje potpisa je 15 dana, ne mogu umetati listovi i time dovoditi u pitanje izjašnjavanje na mjestima koja se određena za izjašnjavanje. Zbog toga je propisano da te liste moraju biti uvezane i a propos nijedna od listi koje smo primili u 229 skripti ili knjiga nije bila uvezana na propisan način. Zna se inače u državnoj upravi kako se propisno uvezuju knjige i zbirke i kako to treba izgledati. Zbog toga smo ukazali na činjenicu da je bilo moguće i nakon proteka roka u knjige knjige i liste koje su bile prikupljene na određenim mjestima, dodatno stavljati popise koji tamo nisu prikupljeni. Druga odredba koju niste citirali je članka 8.e istog zakona, a ona kaže: "Birač se može izjasniti o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma samo na jednom od mjesta na kojem će se održavati izjašnjavanje". I to je ono zbog čega smo ukazali da se preko 14 tisuća potpisa našlo na više mjesta. Nije bilo moguće garantirati ispravni postupak ukoliko se osoba koja je navedena u jednoj zbirci naknadno nađe u još nekoliko zbirki koje su dane na konačnu ocjenu. Prema tome, točno je, ispravna je vaša konstatacija da nije propisana obveza u zakonu da se birači moraju izjašnjavati u mjestu gdje su inače registrirani kao birači, ali zbog toga smo ukazali da je preko 350 tisuća ljudi se izjašnjavalo na mjestima koja su vrlo udaljena od mjesta njihovog prebivališta. To nisu dnevni emigranti, jer osobe iz Otoka, Šibenika, Brača vrlo često se se ne nalaze u Zlatar Bistrici ili u Zlataru, a takvi ljudi su bili na popisima koji su konačno predočeni u zahtjev za raspisivanje referenduma. Prema tome, Vlada da zaključim sa ovim dijelom, Vlada je zadužena od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da provjeri postupak prikupljanja podataka, odnosno konkretno Ministarstvo uprave da provjeri da su osobe koje se nalaze na popisima birači i da li ima svojstvo birača što je Ministarstvo uprave učinilo i u konačnici 717 tisuća 149 osoba je broj koji je Ministarstvo uprave u svojem izvješću dalo potvrđujući da su te osobe sa statusom birača u Republici Hrvatskoj. Niti je Vlada imala ovlasti niti si je te ovlasti uzela da preko toga određuje da li se referendum treba ili ne održati. To je odluka koju donosi Hrvatski sabor, a to vam je propisano u zakonu koji ste citirali. Hvala vam Hvala. Imamo ispravke, prvo gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je to nije posao državnih tijela pogotovo najviših da ustvrde povodom jednog akta da nije bilo moguće garantirati ispravnost potpisa. Državna tijela služe da kažu jeli nešto zakonito ili nije, a ne da samo izražavaju sumnju i u biti izražavaju politički stav, jel to nije posao, upravo to nije posao ministarstva, a ni zadaća koju je Sabor dao da u ovom operativnom smislu Ministarstvo uprave odradi. To je jedna stvar. A drugo, netočno je da pitanje potpisa, pitanje vlastoručnog upisa imena i svih ostalih stvari kao i ovog uvezivanja što zaista točno je u ovom smislu da je to zakona propisao da se onemoguće zlouporabe, ali onda te zlouporabe ste trebali utvrditi, a ne stavljati i bacati sumnju na građane da su falsifikatori, da su prevaranti jer to jednostavno niti je točno, a niti je dolično državnog tijela. Treće, netočno je to i to je falsifikat zakona, nađite mi odredbu u zakonu koja kaže da se građanin iz Dubrovnika ne može potpisati u Zagrebu. I još nešto, u našem pravnom sustavu jedino vlastoručna oporuka mora biti potpisana pod posljedicama ništavosti u smislu da mora biti napisana

Neki se ko pijan plota drže zakona. Trebalo bi ih kritizirati. Gospođa Tanja Vrbat, izvolite.

Hvala. ljudima koji su recimo iz Brača potpisivali odnosno našli se u upisnim listama primjerice u Zaboku. Možda se dogodilo da je skupina nekakva umirovljenika bila na izletu, vi ne možete to sa sigurnošću tvrditi. A osim toga, meni je meni je neprihvatljivo da ovdje dovodimo u pitanje osnovno načelo slobode kretanja Republikom Hrvatskom koje je jedno od osnovnih ustavnih načela. Hvala. Hvala. Idemo dalje s raspravom o bitnoj stvari, a ne je li 15 ili 17 bilo pogrešno upisanih. O bitnim stvarima, to su bitne stvari, a ovo drugo je ovako da pokažemo kako se držimo zakona. U ime U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Prvo što želim izazvati pažnju kolega zastupnika je da mi danas odlučujemo o dvije stvari. Odlučujemo kao zastupnici o zahtjevu građana birača Republike Hrvatske i to legitimnih zahtjeva 717 ili cca 16% ukupnog biračkog tijela da se raspiše referendum o pitanju iz nadležnosti Sabora i da o tom pitanju odluče građani kao vrhovno demokratsko tijelo u ovoj demokratskoj zemlji. To je prvi zahtjev potpuno odvojen od zaključka vladajućih. To je drugi zahtjev pred sabornicima, to je zaključak Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji predlaže Saboru da ignorira 16%, 16% legitimnih i legalnih zahtjeva da građani o pitanju o kojima oni imaju pravo odlučiti, a sada i obvezu. Dakle, pred nama je dilema stavljena o čemu treba odlučiti i na početku odmah da kažem, u toj dilemi klub Socijaldemokratske partije Hrvatske je na strani građana, na strani birača kao vrhovnog demokratskog tijela u ovoj zemlji. Sada argumenti za naš stav i politički i pravni su u našu korist. Ja ću ih pokušati obrazložiti. Prije toga treba reći da se iz poteza i izjava vladajućih može razabrati kakav je njihov stav bio otpočetka. Dakle, u socijalnom dijalogu Vlada nije uspjela dogovoriti ono što je željela. Odbila je prijedloge sindikata i jednostrano je odlučila poslati u Sabor Zakon o radu, njegove izmjene i dopune. Tada sindikat koristi ustavnu poziciju i traži, pita građane jeste li vi za to i sad se to pitanje nalazi ovdje pred nama: jeste li za zadržavanje važećih zakonskih odredbi po produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora. Dakle, sindikati traže da se građani izjasne o položaju radnika, pravnom položaju radnika u odnosima poslodavac i radnik. To je suština spora. U tome sindikati dobivaju vrlo angažiranu potporu građana, dakle izlazi na mjesta gdje se potpisuje 800 i više tisuća građana Republike Hrvatske, a njih 717 tisuća Odbor za Ustav ovlašteno kvalificira kao legalne zahtjeve birača za odlučivanje na referendumu. Dakle legalno, legitimno građani su preko odbora stekli pravo da odlučuju o tom pitanju, preko Odbora za Ustav. Time je Odbor za Ustav i potvrdio da su ispunjeni zahtjevi iz članka 97. Ustava Republike Hrvatske pitanje ili treća mogućnost, druga pitanja i 10% potpisa birača Republike Hrvatske. Dakle, to je pravo i obveza utvrđena kroz Odbor za Ustav, Poslovnik i to jednoglasno, tu nije bilo spora. Svi članovi odbora su glasali, 717 tisuća potpisa građana Republike Hrvatske, članova vrhovnog demokratskog tijela je odlučilo. Tu nije bilo spora. Međutim, Vlada je u tom procesu prikupljanja potpisa od građana imala svoje stajalište kroz izjave ministara da građani ne znaju šta potpisuju. Takvo stajalište nije moguće izreći bez vrlo jake političke, ali i pravne argumentacije. Ali to pokazuje odnos Vlade prema građanima i prema pitanju koje je trebala urediti u socijalnom dijalogu. Kad to nije prošlo jer se naprosto tako ne može prihvatiti činjenica o kojoj Vlada ili njezini ministri su govorili onda je dobronamjerno Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sa povjerenjem koje je trebao uvažiti poslao u provjeru vladinim i našim službama te potpise građana. I umjesto da reagira kao i samo radno tijelo Sabora, nadležni odbor Vlada je našla za shodno da stavi pod sumnju volju građana koji su vlastitim potpisom rekli da žele šta žele. Riječ je dakle o iskazivanju volje, a sve pravne pa i proceduralne smicalice tu ne pomažu u demokratskim ustrojima, u demokratskim državama vrhovni i najvažnije demokratsko tijelo, a tu bih sada mogao i citirati stavak 1. Ustava Republike Hrvatske. Dakle, u Republici Hrvatskoj vlast proizilazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem, tj. referendumom. Ako tome dodamo zaista dobronamjernu ili rekao bih logičnu interpretaciju članka 97. Ustava stavka prvog i stavka trećeg proizilazi da je Odbor za Ustav utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti za raspisivanje referenduma. Legitimno je odlučilo 717000 građana, legitimno angažirano i odgovorno. Prvi uvjet. Drugi uvjet je referendumsko pitanje koje je također legitimno jer problem nije riješen. Taj odnos poslodavac i radnik nije riješen. Ako tome dodamo da je poslije toga čak i da tako kažem malom proceduralnom igrom Odbor izbjegao glasovati kad je raspravio stvar nego je odgodio kako bi da tako kažem izvršio kako se zove to razgovore sa mogućim drugim političkim i demokratskim faktorima ili nije imao naprosto većinu u tom času. To je bila da tako kažem izbjegnuta odgovornost samo za trenutak. samo za trenutak. Na sljedećoj sjednici Odbor unatoč jasnim i nedvojbenim utvrđenim činjenicama odlučuje pitati Ustavni sud. I zamislite koje je pitanje? Pitanje je Ustavnom sudu da utvrdi jesu li ispunjene pretpostavke, a sam Odbor je utvrdio da su 717000 valjani, legitimni, zakoniti potpisi građana i da je pitanje u redu, opravdano. O čemu bi Ustavni sud u tom slučaju trebao odlučivati? O korisnosti? Utilitarnosti tog pitanja, u čiju korist, kome? To nije u djelokrugu Ustavnog suda. To su politička pitanja o kojima mora odlučivati Sabor i preuzeti odgovornost na sebe. Zašto tako tvrdim? Hajmo citirati članak o djelokrugu i nadležnosti Ustavnog suda? Ne znam sad ćemo ga naći, pa ćemo vidjeti da nema riječi 123. 129. članak, 129. sada. Dakle, o čemu Ustavni sud odlučuj? O suglasnosti zakona sa Ustavom, o suglasnosti drugih propisa sa Ustavom, drugim riječima o ustavnosti i zakonitosti. Odlučuje o ustavnim tužbama kada je riječ o pojedinačnim aktima, odlučuje o ostvarivanju ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti i o tome izvješćuje Sabor kao o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i nigdje se ne govori u Ustavu, u Ustavu da Ustavni sud može odlučivati o korisnosti nekog pitanja, o ispunjenosti za odlučivanje o nekom pitanju. Pa za mila Boga o tome zaista odlučuje Sabor. Ne može se prebaciti odgovornost na Ustavni sud da utvrdi je li nama potreban referendum. To je zadaća Parlamenta, a Parlament dame i gospodo ne može ignorirati volju građana ne zbog stavka prvog i članka prvog Ustava Republike Hrvatske, nego moć, politička moć i pravna moć 717000 ne smije biti zanemarena, ne smije biti zanemarena. Već je davno jedan od velikih mislilaca prije možda 350 godina rekao da je demokracija bez moći nemoćna, ali i moć bez demokracije je tiranija. Ako ćemo ignorirati 717000 potpisa građana Republike Hrvatske, birača, oni koji su nas ovdje izabrali onda je upitno gdje se nalazi demokratska moć. Je li ona kod građana, kod vladajućih, kod Ustavnog suda morate odlučiti po ovim zahtjevima. morate odlučiti po ovim zahtjevima. Zato ja mislim da je stajalište Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije da su na strani građana temeljeno na političkim razlozima i na ustavnim razlozima. Uzmite u obzir da jedanput izgubiti povjerenje građana kad su oni odlučili da žele odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Sabora i prenijeti u nadležnost građana, znači više od jedne ignorancije, znači više od jedne ignorancije, znači da građane i njihovu moć ne respektiramo, mi nećemo biti za to. Hvala lijepa. Hvala. Prije gospodina ministra imamo nekoliko ispravaka. Prvi je gospodin Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih ispravio netočan navod gospodina Leke kada je rekao da Odbor za Ustav ignorira volju građana koji su potpisali ovaj zahtjev za referendum. Gospodine Leko Odbor za Ustav je uputio Ustavnome sudu zahtjev za tumačenjem da li postoje formalnopravni razlozi za raspisivanje referenduma u kontekstu toga da se referendum ne raspisuje o nešto što je nekonkretno i apstraktno, nego o nečemu što je konkretan akt. S obzirom da je Vlada povukla prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, mišljenja smo da ne postoje formalnopravni razlozi, a o tome šta vi mislite o pravima građana i radnika pokazali ste 2003. kad ste rezali na plaćama, mirovinama, i rodiljama, a danas hoćete da se preko leđa radnika raspisuje anketa o popularnosti vaše stranke kako biste izazvali prijevremene izbore. E taj ćete …/Ne razumije se./… gledati u nekoj drugoj epizodi. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Nije potrebno mene opominjati, budući da ja Poslovnik znam i čitam. Ovo je, zaključni dio rasprave bio van ovog ispravka netočnog navoda, onaj prvi dio je bio ispravak netočnog navoda. Prema tome, idemo dalje. Ispravak netočnog navoda, gospodin Boris Kunst. Stav Vlade je bio da političke stranke koje su sindikate prikupljale potpise, a one su imale drugačiji motiv prikupljanja potpisa nego što su imali sindikati, sindikati su imali jedan socijalni motiv prikupljanja tog potpisa, a političke stranke imale su svoj da obmanjuju građane, da zbunjuju, zastrašuju svojom teorijom o referendumskom pitanju. To je Vlada rekla i to je činjenica i to je istina. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo netočan je navod gospodina Leke koji kaže da je Vlada stavila pod sumnju volju građana. To je netočno gospodine Leko. Upravo iz razloga što je u točci 3. zaključka da je od ukupno 717 tisuća 149 osoba za 356 tisuća i 350 osoba upitan boravak u vrijeme potpisivanja, što je skoro polovica od i 149 osoba. Hvala lijepa. Pa ja bih samo podsjetila da je stav Vlade bio, a samim time i HDZ-a da se u rebalansu proračuna osigura 170 milijuna kuna potrebnih za održavanje referenduma, i da bih voljela da se malo manje gleda u kristalnu kuglu, a da se bavimo činjenicama, a to je činjenica. A još jedna činjenica je da SDP pokazuje svoju nevjerodostojnost štiteći radnike, a zapravo je glasovao protiv rebalansa proračuna u kojem je bilo osigurano podsjećam 170 milijuna kuna za provedbu referenduma. Hvala lijepa. zastupnik Leko je rekao da Vlada je stavila pod sumnju 800 tisuća potpisa hrvatskih građana i da propituje volju birača itd. Ne, nije to točno. Vlada je učinila ono što je od nje zatražio saborski Odbor za Ustav, a to je da provjeri ispravnost potpisa. I nemojmo se iz politikantskih razloga igrati sa provedbom Ustava, 10% je ustavni cenzus, i ukoliko se neće poštivati Ustav da se kao uvjet osnovni za raspis obvezujućeg referenduma provjeri da li je taj uvjet ispunjen, onda zaista ne znam gdje smo. A naglašavam da se radi o obvezujućem referendumu, sa posebnom snagom, čija odluka je obvezatna i to profuturo ad infinitum do novoga referenduma o tom pitanju, što su mnogi smetnuli s uma. Hvala lijepa. I gospodin Damir Sesvečan, ispravak. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Ja ću također ispraviti netočan navod koji je već ispravljen, u dva navrata, što je kolega Leko rekao u ime kluba SDP-a da je Vlada stavila pod sumnju volju građana. Dakle reći ću da to nije točno, jer je Vlada konstatirala upravo ono što je Odbor za Ustav i Poslovnik i politički sustav od nje tražio, konstatirala je ono što je zakon odredio i naložio. Ja se nadam da kolega Leko, odnosno klub SDP-a u čije ime je i kolega govorio, ne misli da je Vlada trebala prešutjeti ili zatajiti uočene nezakonitosti i nepravilnosti. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dužan sam u ime Vlade i ova dva ministarstva koja su dobila zaduženje, koje su odradili vjerujemo na kvalitetan način i u relativno kratkom roku reći sljedeće. Vlada se nije služila nikakvim pravnim smicalicama, nego je u svojem izvješću pokazala odboru da je 717 tisuća potpisa koji se nalaze na listama potpisi građana birača u Republici Hrvatskoj koji se imaju pravo odrediti o pitanju referenduma. Isto tako je rekla da ne dovodi u sumnju i u ni jednom Vladinom dokumentu to nećete ni naći. Potpise i legalnost birača ona je dovela u sumnju postupak prikupljanja potpisa koji je proveo organizacijski odbor za pripremu referenduma. Postupak nije proveden u skladu sa Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog izjašnjavanja, i to stoji u našem izvješću, a to da su se građani u postupku koji je štetio iskazivanju njihove volje odredili na legalan način, to mi nikada nismo doveli u sumnju.

Zaključkom Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik jasno je utvrđeno da je postupak proveden sukladno zakonu sa 717 tisuća potpisa građana s pravom glasa i danas ponavljati sumnju u zakonitost postupka u Parlamentu kada o tome raspravljamo je neodgovorno od vas gospodine ministre, to ste mogli raspravljati unutar Vlade, ali nakon zaključka odbora više ne. Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, i gospodin ministar, a i ostali koji su ispravljali moju ocjenu da je Vlada sumnjala u građane nisu naveli onu argumentaciju koju sam ja naveo. Dakle, to je opet manipulacija. Ja sam naveo da je Vlada kroz izjave svojih ministara da građani ne znaju što potpisuju posumnjala u znanje i sposobnost građana da odlučuju. A koji su ministri to izjavili znaju građani, ali i ja znam dobro. Slušao sam svojim očima da je ministar gospodarstva to izjavio. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je u ime predlagatelja uvaženi zastupnik i potpredsjednik Doma Vladimir Šeks. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Zašto je Vlada išla provjeravati, odnosno ministarstva, dobili su nalog Ministarstvo uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova da provjere na temelju zaključka Odbora za Ustav, da provjere broj i vjerodostojnost potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje referenduma. Odbor za Ustav je u okviru svog djelokruga i donio takav zaključak, jednoglasno je donio takav zaključak i zatražio od ova 2 ministarstva da provjere broj i vjerodostojnost potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje referenduma. Da je bilo vrlo opravdanih razloga da odbor zatraži provjeru vjerodostojnosti birača, potpisa birača, najsnažniji argument za takav zaključak je to što je provjerom utvrđeno da 92 229 osoba nemaju status birača. I zato je trebalo izvršiti provjeru da se utvrdi da li je vjerodostojan potpis birača iz zahtjeva za raspisivanje referenduma. Jer to da su upisane u ime mrtvih osoba 56 osoba da su svoj potpis za izjašnjavanje da se raspiše referendum da li su za primjenu tih važećih pravnih pravila, da su upisane prije roka nego što je počelo potpisivanje referenduma to znači da je netko netko zlouporabio teškom zlouporabom da je te mrtve osobe potpisivao. Za to nije odgovoran Organizacijski odbor za raspisivanje referenduma, za to su odgovorni oni brojni koji su na raznim mjestima šakom i kapom išli na upisivanje popisnih listi. Organizacijski odbor je dao i nalog i naputke da se to izjašnjavanje provodi u skladu sa zakonom. oni pojedinci koji su na raznim mjestima išli sa onim listama, išli od škola, bolnica, raznih drugih mjesta koja nisu bila određena i koja nisu bila prijavljena po organizacijskom odboru i nisu bila prijavljena policijskoj upravi, ti su pojedinci samovlasno u gorljivoj želji da prikupe i nagomilaju što više potpisa, ali sa nakanom, nisu to bili potpisi za izjašnjavanje za zadržavanje važećih pravnih pravila o Zakonu o radu nego onom prikrivenom referendumu da kao što je iznio i gospodin Goran Beus Richembergh da je to zapravo izjašnjavanje o referendumu o Vladi. To je bilo, tu se je za taj način, na taj način se je mamilo brojne građane da se pod maskom referenduma da se traži izjašnjavanje o Zakona o radu, jednostavno se je išlo za tim da se to bude izjašnjavanje o aktualnoj Vladi, odnosno protiv te Vlade. Zašto je trebalo izvršiti tu provjeru? Provjeru je trebalo izvršiti ne samo iz razloga što je to zatražio Odbor za Ustav i što su svi članovi Odbora za Ustav Hrvatskog sabora to prihvatili nego i zato što se dokazalo egzaktno da je najmanje 92 tisuće trebalo diskvalificirati. I nije Vlada u svojim izvješćima, odnosno ova 2 ministarstva, uprave i unutarnjih poslova izrazilo prikrivenu sumnju ili otvorenu sumnju kada je u svojim izvješćima navelo sve one brojne nepravilnosti koje su, gdje su povrijeđene odredbe Zakona o referendumu u samom tom potpisivanju i izjašnjavanju birača. Nije Vlada na taj način signalizirala ili sugerirala Hrvatskom saboru poništite volju poništite volju biračkoga tijela, poništite sve one potpise gdje su izvršene određene formalne povrede Zakona o referendumu. Vlada je, odnosno ova 2 ministarstva, uprave i unutrašnjih poslova, su samo ukazali gdje su izvršene povrede i oni su Ministarstvo uprave i unutrašnjih poslova je samo i jedino izvršilo nalog Hrvatskog sabora, odnosno Odbora za Ustav Hrvatskoga sabora da utvrdi vjerodostojnost potpisa birača. A ne da je na temelju tih izvješća pružilo poruku i zatražilo zapravo prešutno i sugeriralo da Hrvatski sabor ili da Odbor za Ustav da diskvalificira potpise i i ovih 356 358 koji su se izjašnjavali na drugim potpisnim mjestima. Dakle, nije to bila izražena namjera za diskvalificiranjem zato što se ukazalo na određene povrede Zakona o referendumu. I sada vidite koliko je još bilo važno da je Odbor za Ustav zatražio tu provjeru, ne samo iz razloga gdje je bilo ustanovljeno da je ovih 92 tisuće krajnje neodgovorne lakomislene osobe koje su izrabile povjerenje i organizacijskog odbora, predsjednika središnjica, njihovo povjerenje, povjerenje Hrvatskoga sabora, povjerenje svih građana koji su se izjašnjavali o cijelom tom referendumu, nego su išli nego su išli u toj mjeri bezobzirno upisivati mrtve osobe, maloljetne osobe, strance, osobe koje su se višestruko upisivale, zato je bilo potrebno izvršiti tu provjeru, zato je trebalo o rezultatima te provjere jasno izvijestiti kao što je naloženo o zaključku Hrvatskog odbora, Hrvatskog sabora, o rezultatima te provjere oba ministarstva će dostaviti izvješće Hrvatskom saboru, to su oba dva ministarstva napravila. Ukazala su samo u strukturi tog izjašnjavanja, gdje su izvršene određene povrede. kada se gleda analitički u svim ovim materijalima iz ta dva ministarstva, 93 tisuće 573 birača upisani su istim rukopisom za više birača. Radi se o 17 tisuća 75 različitih rukopisa, a koji su potpisali 93 tisuće 573 birača što znači da je broj evidentiranih birača, da je prosječno jedna osoba upisivala 48 birača. Zakon kaže, osobno vlastoručno, a ovdje je prosječno jedna osoba upisivala 5,48 birača. I mi smo i te potpise prihvatili, i to izjašnjavanje smo prihvatili pravovaljanim. Prihvatili smo pravovaljanim i nešto što je, da je u 20 tisuća 54 liste, napravljeno nešto nevjerojatno. DA je na referendumskom, da je na ovome zahtjevu za raspisivanje referenduma od organizacijskoga odbora ovako glasi formular: "Zahtjev Hrvatskom saboru za provođenje referenduma sa sljedećim pitanjem: Jeste li za zadržavanje važećih zakonskih odredbi o o produženoj primjeni pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora? I tu piše riječ DA i NE. I onda I onda popis birača koji podržavaju referendum i onda su njihovi potpisi. Što je ovom provjerom utvrđeno, Što je ovom provjerom utvrđeno, da 472 tisuće, ili 276 birača nisu zaokružili ni da ni ne. To su formulari. Ni da, ni ne. Ili preciznije imate slučajeve da je da je koreksom izbrisano zaokruživanje 380, sve ukupno koreksom je 1479 potpisa zaokruživanje da je križan odgovor da, koreksom na 33 tisuće da je na 16 listi 16 listi koreksom je bilo raspisan referendum zaokruženo NE to prebrisano koreksom i 352 potpisa gdje je bilo NE tamo je to prekriženo koreksom. TE zloporabe su radili ne članovi organizacijskog odbora nego su te zloporabe radili netko tko je po terenu išao na to da pod svaku cijenu raspiše, da prikupi što više potpisa. MI smo te potpise isto također prihvatili i to želimo prikazati kako je to bila upravo respektirana volja biračkoga tijela od strane odbora a ne izigravanje biračke volje, jer unatoč svih tih mogućih nepravilnosti smo ipak predložili da se priznaju da se priznaju ti potpisi, dakle tih 15,95 volje biračkoga tijela. Hvala lijepo. Najprije obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijem eu 10 i 53 za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta imamo prijavljeno 14 pojedinačnih rasprava i još imamo 3 kluba. Sada imamo dva ispravka netočnih navoda, prvo je uvaženi zastupnik Josip Leko. Kolega Šeks, uvaženi potpredsjednik Sabora, netočno tvrdi da namjera i volja birača iskazana svojim potpisom ima za cilj nešto drugo nego potporu o raspisivanju referenduma. Dakle, svaki onaj koji je izišao i potpisao, presumcia juris da je svojim potpisom iskazao političku volju i podupro raspisivanje referenduma. referenduma. Dakle, po Zakonu je to tumačeno. Ako mislite drugačije to biste trebali dokazivati, ali i vaša rasprava ide za tim, a i to je u cjelini netočno da relativizira 717 tisuća koje je s pravom Odbor kojem ste vi na čelu, ocijenio i utvrdio da su legalni i legitimni. To je smisao odluke. **Jarnjak, Ivan To vam je nekak jako nategnuti ispravak netočnog navoda, skoro je pukel. Imamo povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik i potpredsjednik Doma, Vladimir Šeks. Moj poštovani dragi kolega nije uopće ispravljao moj netočni navod, nego je ispravljao moje razmatranje. Ja nisam rekao ni u jednoj riječi da sam ja rekao da građani ne znaju što su izjašnjavali. Ja sam rekao da posebno sam se referirao na istup zastupnika u ime Kluba HNS-a gospodina Beusa Richembergha koji je rekao što su građani po njegovom se išli za referendumom, da je to referendum protiv Vlade. To sam ja ilustrirao na taj način. A ne da ja ne znam što su građani potpisivali. To ja imam svoje mišljenje što su građani potpisivali. Imamo još jedan ispravak netočnog navoda, vjerujem nenategnuti, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Uvaženi potpredsjednik Šeks je rekao da odbor nije išao za time da negira volju biračkog tijela, što u svom samom izlaganju je ustvrdio suprotno, jer je rekao da 717 tisuća potpisa nije upitno i da su se oni izjasnili da se referendum raspiše. Pa onda kako možete bacati sumnju i relavitizirati cijeli taj postupak ako ste utvrdili. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Što ispravljate, nije jasno što ispravljate. **Maras, Gordan (SDP)** Ispravljam to da je gospodin Šeks rekao da odbor uvažava biračko tijelo, odnosno što mu Ustav i nalaže da 10% ako se skupi da raspiše pitanja, to ispravljam, to je rekao. A to nije istina, jer svim svojim postupcima pokazuje suprotno da ne uvažava tih 717 tisuća potpisa, jer smo sada tu slušali zadnjih par minuta predavanje o tome kako su skupljani, da li je negdje zaokruženo, da li negdje ne. Ali to je bespredmetno uopće raspravljati kada ste ih uvažili na odboru. Ono što je jedino bitno vi biste trebali ako je skupljeno 10% potpisa raspisati referendum. To znači da ne uvažavate volju biračkog tijela. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika opet potpredsjednik Doma i predsjednik odbora, uvaženi zastupnik Vladimir Šeks.. Kada ja kažem kolega Maras da je odbor uvažavao volju biračkoga tijela, ja kažem to iz tog razloga što sam iznio i na odboru i dalje stajalište da je odbor respektirao volju biračkoga tijela zato što je uspio u svojim nastojanjima da se povuče Zakon o radu. Izmjena i dopuna Zakona o radu se referirala u labovskom dijelu tih nekoliko članaka na kolektivne ugovore. I referendumsko pitanje i građani koji su izjašnjavali i organizacijski odbor želio je sa referendumom spriječiti donošenje tih izmjena i dopuna Zakona o radu koji se odnosi na kolektivni ugovor. I to je i uspjelo. Vlada je povukla zakon i to je uspjelo. Dakle, birači koji su tražili raspisivanje referenduma tražili su raspisivanje referenduma da spriječe

vremena koje je odobreno odnosno predviđeno za pojedine slučajeve. Nastavljamo s raspravom. Na redu je klub IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Zašto? Jer je sada vidljivo jasno nedvosmisleno da je Vlada na sve moguće načine željela naprosto osporiti održavanje ovoga referenduma. Jeli tako? Tako Jasno da ću ja podržati održavane ovoga referenduma. S druge strane jasno je da HDZ neće dopustiti izbore prije izbora, to bi bilo političko samoubojstvo. Toliko ludi da sami sebe maknu sa pozicije vlasti valjda nisu i ne treba ih normalno u tom dijelu podcjenjivati. Jasno je isto tako svima nama, a jednako tako i građanima da referendum gospodo košta. Koliko on košta? On košta negdje oko 170 milijuna kuna po riječima nadležnih ministarstava. Da bi država i na taj način isto tako gledati ovu stvar i u ovoj sabornici i u sindikatima i građani da bi država uprihodovala 170 milijuna kuna, netko mora npr. prodati oko 700 milijuna kuna nečega, izdati fakture da bi onda kroz onih 23% PDV-a država mogla uprihodovati taj novac. Nije to banalan novac 170 kuna jasno da nije. Ali što ćemo demokracija košta, htjeli smo državu, imamo državu, treba plaćati sve te institute, neposredno odlučivanje građana to isto tako košta, referendum košta, a bogami i sami izbori kada se dogode i oni koštaju. Sve ostalo je bez toga daleko skuplje. Za ovu blamažu ja se usuđujem kazati kada je riječ o ovom referendumu prije svega krivi su oni koji vode ovu Vladu. Prvo, kriva je Vlada zbog upravo tog sramotnog prebrojavanja glasova gdje su vladini mudraci ministri

500 tisuća glasova nevažeće. Znači nije bio problem prebrojati te glasove, pa jasno da je potrebno prebrojati glasove, ali je problem u tome što su oni zaključili u jednom trenutku da je 500 tisuća glasova nevažećih. Prije smo slušali ove opservacije o mrtvima itd. mrtvim dušama, ta enigma ja mislim kada je riječ o Hrvatskoj je gotovo nerješiva, ali kada je riječ o Hrvatskoj da budem ciničan ona je logična. Mi smo normalno jedna vjerska zajednica, katolička zemlja, nas se deklariraju vjernicima, vjerujemo i onaj zagrobni život na ovome ili onome svijetu svejedno. Evo baš je jučer gospodo dokazano da je Mojsije svoj narod proveo kroz more ili rekli su kroz Nil, o.k, ali ja isto tako pozivam Vladu, kroz jedan rukava Nila, ja pozivam Vladu da nas žedne ne vodi preko mora. Je u Bibliji ali sada ovi znanstvenici su rekli kroz jedan rukavac Nila. Nije sada bitno kroz

Vlada je kriva gospodo što je predložila jedne nepotrebne izmjene Zakona o radu. Tko je tražio izmjene Zakona o radu? Poslodavci nisu, radnici nisu, Sabor nije. Kome je pala na um ta genijalna ideja da se ide mijenjati Zakon o radu, kao što smo jučer isto razgovarali cijeli dan o mirovinskom osiguranju. A sada vidimo izludili smo naciju, ne mi nego oni koji su to predlagali, da će zakon skupiti na snagu sa 1.10., a sada se zakon povlači. Biti će u drugom čitanju neke druge kondicije. Mnogi su izgubili posao, gdje ga ponovno nađu itd., itd. I gdje smo mi recimo danas? Vlada je pred nekih 20, 30 dana tamo negdje koncem 8. ili početkom 9. mjeseca jednostavno po meni upustila se u jednu opasnu igru osporavanja potpisa. Nije problem što se prebrojavalo te potpise no što su se upustili u osporavanje potpisa. Svi su nakon toga jasno reagirali kada se osporilo u onom trenutku 500 tisuća potpisa strahom. Pa tko jamči da će ova ekipa na vlasti recimo sutradan poštovati izbornu volju građana. Međutim, jednako tragično je što je to prebrojavanje potpisa po mom sudu imalo za cilj i zastrašivanje građana. Građani su se gotovo bih se usudio kazati snebivali pa gledajte ovi nas imaju gotovo 800 tisuća u nekim kartotekama i kao da su poslali poruku onima drugima ako vi sutradan se odlučite na nešto slično i vas ćemo imati. Mi smo ti koji možemo čak poništiti 500 tisuća potpisa. Ja bih se čak i usudio danas kazati da se kojim slučajem nije gospodin Šeks odnosno preko odbora poslužio znači ovom ekvilibristikom, da se niste vi poslužili i da niste na neki način spasili Vladu, da ste pristali preko ove većine koja je mogla izglasati nepoštivanje tih potpisa da bismo u tom periodu od zadnjih mjeseca dana imali puno događaja poput onih koje smo imali prilike gledati jučer u Splitu kroz one prosvjede radnika Brodosplita. S druge strane, ono što je isto tako ljude zasmetalo, zašto su se na stranicama Vlade, na webu jednostavno počele nalaziti počele nalaziti pojedine osobe. Kako to da npr. branitelji koji žele da se nađu na webu jednostavno ne smiju, a ovdje potpisnici peticije mogu. I to je gospodo jedna opasna igra koja se jednostavno ne bi više smjela ponavljati pa šta god da je u pitanju. E sad, gdje je problem oko ovoga referenduma. Ja se slažem, ima tu nekoliko problema, to možda nisu cjelovito uređeni ovi propisi i drugo, povlačenje ovoga Zakona o radu iz Hrvatska je samo jednom, ako se ne varam, imala referendum, znači bilo je to tamo '91. godine. Hrvatska je po mom sudu nepotrebno, kada je riječ o referendumu, izmijenila te odredbe predlažući običnu većinu da bi zajamčili da će građani stati iza Europske unije, ali nismo, ne mi nego opet oni koji su to predlagali, nisu vjerovali da će netko u ovoj zemlji doći do 450 tisuća Ja sam u svojim raspravama prilikom izmjena ustava na to upozoravao, ali onaj koji je sijao jasno sada neka žanje. Da je ostala odredba o natpolovičnoj većini ma jasno je da bi građani Hrvatske glasali za Europu, ali ne bi bilo moguće da npr. na referendum sutradan izađe jedna manjina i da se to smatra jednom puno važnom odlukom. U Hrvatskoj ako se ja ne varam, uz onaj referendum iz '91. godine, jedino je gospodin Čondić uspio skupiti ako se ne varam 10% i tada jasno neka druga vlast, mislim ispravno, ali je to ispravno učinila, odbacila je izjašnjavanje o onom stupidnom prijedlogu koji se pisao u ovoj zgradi. Normalno da sam i ja bio protiv onog referenduma, nema tu nikakve tajne. Danas, logično, ne bih imao ništa protiv da se na isti dan dogodi i referendum i da se dogode izbori za novu Vladu ili za parlamentarnu većinu, ali vidim da još neko vrijeme to nam neće poći za rukom. S druge strane, temeljno je isto tako pitanje, ovaj referendum bi se trebao održati u roku od 30 dana. Sad, što ako je zakon na koji se odnosi na taj referendum povučen? Zakon čak ako se ne varam nije ni uvršten u dnevni red, on je samo proslijeđen Saboru, ali pitanje egzistira i ja mislim da treba pitati građane. Ja neću reći da građani, kao što se stalno sluša od nekih, nisu znali što potpisuju, ali slažem se sa onim što je prije govorio Beus nakon čega i gospodin Šeks, da su između ostalog građani svojim potpisom izjašnjavali se i protiv Vlade. To je

gotovo svi, najprije su pa nisu pa bi malo ovako pa bi malo onako. Gospodin Smerdel kaže ja sam protiv ne treba, drugi ustavni predavači kažu mi smo za, zakona nema. Oni treći pitaju zašto onda trošiti 170 milijuna kuna, bolje možda riješiti 5000 ljudi sa otpremninama, možda bolje izgraditi jedan brod, brod, možda je bolje isplatiti štetu po poplavama građanima Istre ili napraviti jedan nasip ovdje oko Velike Gorice itd., To su sve problemi, ali bez obzira na sve ja mislim da se ovaj referendum jednostavno treba ispoštovati. S druge strane, ja sam i jučer nešto o tome govorio, sindikati su s pravom ustali. Ovaj zakon koji je bio predložen gotovo da je imao za cilj izbrisati sindikate sa te sindikalne, radne ili ne znam kakve scene. Gdje naši sindikati uglavnom djeluju? Oni uglavnom djeluju u javnom sektoru. U Hrvatskoj 387 tisuća nas vezano je uz javni sektor, to je 8,7% od ukupnog broja građana. U jednoj Austriji to je 4,7%, 7 tisuća manje nego recimo u Hrvatskoj, a Austrija cca ima dva puta više stanovnika. Jasno je, bez javnog sektora nema niti sindikata. U privatnom sektoru ako izuzmemo privatizirane velike sustave oni i gotovo ne djeluje. Ja tvrdim da u sindikatima od 1,5 milijuna ljudi koji rade negdje možda ih je 500 do 600 tisuća. S druge strane, mi već danas imamo oko 300 tisuća što poslodavaca, obrtnika, malih tih društava, pojedinaca, nas koji poput sudaca itd. ne smijemo biti u sindikatu, menadžer i tome slično. Znači, taj referendum, znači od onoga početka od kada je gospodin Šprajc zapravo rekao na Hrvatskoj radioteleviziji što je rekao nakon što ste predložili da se televiziji smanji naknada pretvorio se doslovce u pitanje povjerenja Vladi, a da možda to sami sindikalisti nisu i željeli. Oni možda to nisu željeli da se postavi pitanje povjerenja Vladi ali narod je to želio i želi i zato sam i sam jasno potpisao taj, ovaj referendum. Smeta me kad netko kaže da su iste osobe 30, 40 puta potpisivale ne znam te naše generalije. Pa ja kad sam došao u Puli dao sam osobnu. Aktivistica je napisala moje ime, prepisala broj iz osobne, adresu i ja sam normalno potpisao kao što je napisano pustimo šta tamo piše tako se radilo i za predsjedničke izbore i tako se radilo i uvijek do sada i kada su gospodin Hebrang i Damir Kajin predavali kandidaturu za ove posljednje izbore. Nemojmo se naprosto farbati! Znamo kako je, a prošli smo kako smo prošli. Da. Znači, Znači, još jedanput. Ovaj zahtjev gospodo, ha mislim to je tako. Mi možemo sada ovdje raditi šta god hoćemo, izvoditi sve te .../Govornik se ne razumije./... i libristike, ali tako je bilo uvijek i netko je na to trebao ljude upozoriti, pa bi pa bi teže bilo doći do ovog broja glasova. Teže bi bilo doći, ali možda eto kroz takva tumačenja želite da se u buduće jednostavno referendumi ne dogode. Znači, ovo referendumsko pitanje je i pitanje kolektivnih ugovora gospodo i pitanje javnog sektora i pitanje jasno povjerenja Vladi. Ono je više od samog povjerenja ili glasanja o Zakonu o radu, ali je pitanje i sindikalne opstojnosti i zato nitko nema prava poigravati se sa legitimnom voljom preko 719000 hrvatskih državljana. Ja vas moram ipak, uvaženi zastupniče upozoriti da je ovaj referendum isključivo o onome o čemu glasi referendumsko pitanje. Ne možemo proširivati sadržaj koji bi mi htjeli da sadržava. Ono što je referendumsko pitanje to je predmet i referenduma, a sad imamo jednu malu seriju ispravaka netočnih navoda. Prvo uvaženi zastupnik Petar Selem. Izvolite.

ovo što je rekao gospodin Kajin da se pojavila nova znanstvena teorija da je riječ o jednom rukavcu Nila, a ne o Crvenom moru to su amaterska domišljanja. To su amaterska domišljanja kao što je bilo i domišljanje da je taj prijelaz preko Crvenog mora izazvan padom, propašću Atlantide, more se povuklo i onda je Mojsije prešao preko Crvenog mora. Meni se čini da su ovakvi citati, ovakve metafore u jednoj ozbiljnoj zapoljskoj raspravi ipak (HDZ)** Bez dobacivanja iz klupe. Mojsije je tak kak veli Selem Petar. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Kajin je rekao čitav niz netočnih navoda. Jedan od tih je, a ja ću samo dva navesti. Veli zakon je imao za cilj izbrisati sindikate. Pa ako Kajin štiti sindikate onda im se stvarno loše piše. On ih u principu proziva na skoro svakoj drugoj sjednici, a drugo je gdje je rekao da se Vlada upustila u opasnu igru osporavanja potpisa i da se s time zastrašuju građani. Pa u demokratskim državama zakonska procedura je ta koja se treba poštivati. Pa nije valjda kolega Kajin da vi mislite ako su ovi mrtvi koji su ovdje navedeni kao potpisali, pa nije valjda da vi mislite da su oni uskrsnuli da bi išli potpisati, pa su onda kad su vidjeli što su potpisali ponovno umrli. ne znam tko je veći sindikalac, ti ili Jadranka Kosor. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Bez dobacivanja iz klupe. Molim vas lijepo! Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Andrija Hebrang, ispravak netočnog navoda. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, ispravljam netočan navod kolege Kajina. Citiram: "Vlada Republike Hrvatske rekla je da je 500000 potpisa nevažećih." To Vlada nikad nije rekla. Ukazala je na one koji su protuzakoniti, ali je rekla da je dovoljan broj onih koji su sukladni zakonu. Drugo što ispravljam kaže da je prebrojavanje potpisa bilo zastrašivanje. Ne, zastrašivanje je bilo kad je SDP-ova Vlada legalne i legitimne potpise branitelja proglasila nevažećim. Treće, Agencija za zaštitu osobnih podataka je rekla da Vlada nije se ogriješila o zakon. Imena koja je objavila zacrnila je JMBG, prema tome nije pogriješila. Na kraju i najmanje važno rekao je da je nakon izjave gospodina Šprajca Vlada reagirala. Vlada dostojne i objektivne izvore, a ne na izjave gospodina Šprajca. Ispravio bih netočan navod gospodina Kajina koji je kazao da se Vlada upustila u osporavanje potpisa. To nije točno već je na osnovi zaključka odbora Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo detaljan izvještaj odboru o prikupljanju potpisa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ispravljam navod gospodina Kajina koji kaže. Mi smo u stanju poništiti 500000 potpisa. Ne radi se o nikakvom poništavanju potpisa. To je apsolutno netočno već o ukazivanju na povrede procedura, provjere brojeva i vjerodostojnosti zahtjeva. A nećete valjda gospodine Kajin početi nas ovdje uvjeravati da su umrle osobe stranci i osobe lišene poslovne sposobnosti u statusu birača. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa pridružujem se svim ovim ispravcima netočnih navoda. Meni je posebno za uho, za razliku od kolege Leke meni je za uho zapeo ovaj da Vlada na sve načine pokušala pokušala osporiti održavanje referenduma. To je apsolutno netočno, jer je osigurala u proračunu 170 milijuna za koji usput budi rečeno vi niste glasovali ili vas nije bilo. Vi u principu uvijek tako zakuhate, pa na glasovanju vas nema. To je staro pravilo. Bilo je tu i povreda Poslovnika. Naravno ministre ste nazivali mudracima itd. Ali uistinu, te je Vlada kriva za ovo i za ono. Mene vaša rasprava nekako svaki put asocira na onu pjesmu "Udri Mujo u tepsiju" u tepsiju" ili "Ja u nešto udarati moram".Pa zašto niste bili toliko ustrajni u udaranju onoj koalicijskoj Vladi kad su smanjivana prava radnicima, umanjivano medicinskim sestrama, hrvatskim ratnim vojnim invalidima i svima ostalima. Zašto onda niste bili ustrajni. Ali ima jedan pozitivan pomak kod vas, da ste se počeli nazivati vjernikom. Pa možda vam dragi Bog pomogne da se prosvijetlite, i da malo počnete pozitivne stvari govoriti ili da vam usliša onu vašu vječnu želju da odete u šumu. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica. Molim vas nemojte dobacivati iz klupe. Uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo već su neke kolege ispravile netočan navod, ali ja ću još jednom ponoviti kolege Kajina, kada je rekao da je provjeravanje potpisa zapravo zastrašivanje građana. Pa kolega Kajin vi ako ste malo bolje pratili situaciju onda ste trebali vidjeti da je provjeravanje potpisa isključivo bilo i imalo za cilj provjeravanje, odnosno utvrđivanje točnog broja i vjerodostojnosti potpisa, a nikako zastrašivanja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I nastavljamo dalje sa raspravom po klubovima. Na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa evo ja ću na samom početku kazati da predloženi zaključak Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u svezi raspisivanja referenduma o prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o radu apsolutno treba prihvatiti. smislu potpore, HDZ-a u smislu potpore ovom prijedlogu ili podupiranju predloženog zaključka ima u prvom redu tri načelna stava. Prvi od njih je da uz političko pitanje ovo pitanje predstavlja i prvorazredno ustavnopravno pitanje i pitanje primjene zakona. Drugo rješenje, odnosno odluka Hrvatskog sabora nužno se mora temeljiti na odredbama Ustava, ali i ustavnog zakona i Zakona o referendumu. sva dvojbena pitanja koja se pojavljuju ili će se pojaviti u smislu mogućnosti raspisivanja referenduma, bez obzira na bilo čije političke stavove, jedino je moguće riješiti uz primjenu načela ustavnosti i zakonitosti. Naime, predmetni zaključak ili sam predloženi zaključak poziva se na članak 95. ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, a koji regulira upravo ovu dakle novonastalu situaciju u smislu mogućnosti traženja, odnosno zahtjeva Hrvatskog sabora od Ustavnog suda utvrđenje, ali ne samo da li je sadržaj referendumskog pitanja u skladu sa Ustavom, već i to jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 87. stavak 1. do 3. Ustava Republike Hrvatske za njegovo raspisivanje, s konkretnim referendumskim pitanjem, ali i s obzirom na činjenicu da je 3. rujna 2010. godine Vlada Republike Hrvatske povukla iz procedure prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radu. Naravno za razumijevanje ovog ustavnopravnog instituta potrebno je prethodno proanalizirati sam članak 87. Ustava Republike Hrvatske. Naime u stavku 1. Ustava predviđa se mogućnost raspisivanja referenduma, ali u tri različite situacije. Prva od njih je dakle kada se radi o prijedlogu za promjenu Ustava, druga kada se radi o prijedlogu zakona i treća kada se radi o drugom pitanju iz djelokruga Hrvatskog sabora, a ta druga pitanja naravno ne obuhvaćaju izmjene prijedloga zakona, niti izmjena, odnosno promjenu Ustava. O tim pitanjima Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom. Ponavljam u skladu sa zakonom, ako to zatraži 10% od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. O tom broju i prvoj pretpostavci mislim da je bilo dovoljno riječi. Niti Odbor za Ustav, niti Vlada taj postotak, taj broj, to izjašnjavanje nit jednim aktom ili dokumentom nije osporavao. Ali se isto tako postavlja pitanje da li je potrebno ukazati na sve one nezakonitosti ili nepravilnosti koje se pojavljuju u izvješću resornih ministarstava, a upravo je Odbor za Ustav zatražio to izvješće da bi se provjerio ne samo broj, nego i vjerodostojnost prikupljenih potpisa, ili prikupljenih podataka. Zar stvarno u saborskoj raspravi ili očitovanjima ne treba i na ovom mjestu postaviti pitanje kako je moguće da je za više od 60 tisuća ljudi, dakle 60 tisuća ljudi pogrešno upisan matičan broj ili pak kako je moguće da je 14 tisuća 702 birača višestruko upisano ili upisivano, ili kako je moguće da se na popisu nalazi 56 osoba koje su umrle prije početka rok aza potpisivanje. Da li je dopušteno i kako je moguće da se na popis uvrsti 171 stranac. Dakle sve ovo predstavlja grubu povredu zakona. Apsolutno. Kao takvo je pravno nedopustivo, a možda ponajviše govori u kakvoj su se atmosferi i u kakvom postupku prikupljali potpisi u smislu inicijative za raspisivanje referenduma i sa kojim ciljem. Dakle i što se tiče nadalje ustavnopravne osnove i socijalnog dijaloga. Notorna je činjenica da je sam zahtjev za raspisivanje referenduma od strane organizacijskog odbora direktno vezan uz izmjenu određenih odredbi Zakona o radu, a sadržanih u prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o radu, "Narodne novine" broj 149/09. Očito je da je mogućnost raspisivanja referenduma i u tom smislu direktno vezana za konkretan prijedlog zakona. Dakle radi se o konkretnom prijedlogu zakona, to naglašavam zato jer se u nekim raspravama, čak i na Odboru za Ustav pojavilo razmišljanje da samo referendumsko pitanje nema nikakve veze sa izmjenama Zakona o radu, pa ću evo i citirati iz dokumenta organizacijskog odbora, to je taj uvodni pasus, koji sam kaže, dakle citiram ili navodi nakon što su birači ocijenili da postoji potreba za raspisivanje referenduma, vezanu uz izmjenu određenih odredbi Zakona o radu, a sadržanih u prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o radu. Dakle postavlja se pitanje što se dešava u situaciji kada je taj konkretni prijedlog izmjena zakona povučen iz procedure. Ne samo logično razmišljanje upućuje na zaključak da je bit referendumskog izjašnjavanja prestao postojati. Dakle nema konkretnog prijedloga zakona o kojem bi se birači trebali očitovati na samom referendumu. Ovo ustavno-pravno pitanje, odnosno referendumsko pitanje i samo provođenje referenduma u tom smislu, dakle u tom smislu gubi ustavno-pravno i zakonsko uporište. Svi oni koji zagovaraju mišljenje i predlažu da se unatoč tome referendum treba provesti dovode cijeli tijek referendumskog procesa u poziciju koju ustavno-pravno, a niti logički sa ovih pozicija povlačenja zakona nije moguće braniti. Drugi pak ustavno-pravni problem predstavlja i sadržaj i formulacija referendumskog pitanja koji se svodi na to u svojoj dakle suštini da li su birači za zadržavanje važećih zakonskih odredbi. Dakle ponavljam, da li su za zadržavanje važećih zakonskih odredbi uz dodatak ili plus plus produženu primjenu pravnih pravila. Dakle, u suštini se referendumsko pitanje svodi na to da li su građani za važenje zakonskih odredbi, a koji je zakon na snazi i te odredbe se dakle primjenjuju. Da li je slijedom tako formuliranog pitanja moguće ubuduće očekivati prijedloge referendumskih pitanja koja se odnose na druge važeće propise, bez obzira o kom propisu razgovarali. Primjerice, mogli bismo nabrojiti svaki zakon ili odredbu zakona koji je Hrvatski sabor donio i koji su u punoj primjeni. Složit ćemo se da to predstavlja jednu apsurdnu situaciju koja nema svoje uporište niti u Zakonu o referendumu, a niti u citiranom članku 87. Ustava RH. Shodno svemu izloženom, a zbog toga što predmetna novonastala situacija oko mogućnosti raspisivanja referenduma predstavlja u prvom redu ustavno-pravno i zakonsko pitanje za poduprijeti je prijedlog zaključka odbora, a prijedlog zaključka odbora jest taj da Ustavni sud utvrdi sa pozicija svoje nadležnosti, dakle nadležnosti Ustavnog suda, da li su ispunjeni Ustavom i zakonom propisani preduvjeti za raspisivanje referenduma. I ne samo to, treba naglasiti da bi bilo u najmanju ruku apsurdno referendumom štititi pravo koje po važećem zakonodavstvu već imamo i koje se pravo ostvaruje. Dakle, shodno svemu izloženom Klub zastupnika HDZ-a u tom smislu podupire ovaj prijedlog zaključka. Dakle, prijedlog zaključka Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u smislu traženja da se ovim ustavno-pravnim zakonsko relevantnim dakle činjenicama temeljem članka 95. ustavnog zakona, ponavljam, ustavnog zakona o Ustavnom sudu očituje i sam Ustavni sud. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo nekoliko sad jasno ispravaka netočnih navoda. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Tomljanović u ime kluba zastupnika netočno tvrdi da je referendumsko pitanje isključivo vezano za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Nije točno. Referendumsko pitanje potpuno samostalno egzistira jer građani žele samostalno i u svojem djelokrugu i nadležnosti odlučiti da li se treba zadržati sadašnje rješenje odnosa prema radnicima u RH ili se može mijenjati po nahođenju Vlade ili današnje Vlade RH što je potpuno legitimno traženje i građana i sindikata. Dakle, bez obzira što je povučen

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega je povrijedio Poslovnik u smislu da ja nisam to kazao, pogotovo ne kazao u ovom drugom dijelu kada ste spomenuli da predstavnik kluba je rekao da mi ne respektiramo 717 tisuća potpisa glasača. To je apsolutno netočno i nekorektno. Kao što je nekorektan vaš prvi dio ispravka. Ja se nisam referirao samo na činjenicu povlačenja zakona iz procedure nego kao jednu od činjenica da ne kažem najvažnije. **Jarnjak, Ivan sve one koji se javljaju za povredu Poslovnika da veliju članak na koji se pozivaju, koji je povrijeđen. Jer ja onda ne mogu vidjeti jel je povrijeđen ili nije, ne znam koji članak da tražim. Hvala lijepa. Josip Leko povreda lijepa. Josip Leko povreda Poslovnika. povrijeđen je članak 209. i 214. jer kolega Tomljanović kvalificira moj govor nekorektnim, a ne polemizira sa ocjenom mojom. Na tome mu hvala, a ja ostajem pritom što sam rekao. A vi ste mu trebali reći da pravo da govori u svoje ime i svojih birača. A oni će odlučivati tko je korektan, a tko je nekorektan. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče kad bi to bilo, da dođemo na tu razinu u ovom Saboru da nekorektno bude nešto što je povreda Poslovnika ja bi bil jako sretan. Hvala lijepa, idemo dalje. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. onaj dio izlaganja gospodina Tomljanovića u kojem je izrazio čuđenje kako je moguće da su se našli na popisnim listama mrtvi itd. E pa vidite E pa vidite to je vrlo moguće u zemlji u kojoj je moguće da mrtvi glasuju, da se glasuje više puta na više mjesta, da ima više birača nego stanovnika. Meni ostaje jedino da se čudim kako se vi čudite kako je moguće da se vi tome čudite. Zahvaljujem. Ajmo držimo se Poslovnika, ispravljajmo netočne navode. Nemojmo pokušavati biti duhoviti sa ispravcima netočnih navoda. Imamo povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** I to članak 209. vrlo kratko, na samom početku je kolega kazao da ispravlja moje izlaganje. Dakle, u tom smislu je povreda Poslovnika. Vi možete ispraviti moj netočan navod, a niste ispravili niti jedan. Pokušavate biti duhoviti, a sasvim kontraprodukt. Netočan je navod kolege Tomljenovića kojim on dovodi u pitanje da li su korektno sakupljani potpisi, jer kada bi se odbilo sve ono što HDZ zamjera, ono što ostane, je preko 10%. A Ustav kaže dakle da će Sabor tražiti, odnosno će raspisati referendum ukoliko to zatraži 10% od ukupnog broja birača Republike Hrvatske. Dakle, legitimnost ovog zahtjeva ne dovodi u pitanje neke stvari koje mogu biti nekome sumnjive, jer onih čistih je sigurno preko 10%. To podsjeća na onu raspravu kada oni raspravljaju koliko tovar ili magarac ima zubiju pa jedan kaže ajmo izbrojiti,

Kolega Tomljanović ustvrdio je potrebno je bilo zatražiti odluku, mišljenje Ustavnog suda upravo kako sam napisala, doslovno kako je rekao, jer je povučen zakonski prijedlog. Nadalje, netočno je što je poslije ustvrdio, jer kada bi kaže, apsurdna je situacija da se raspravlja o referendumu ako Zakona nema. Pa to je osnovni smisao sadržaja referenduma da o svakom pitanju iz djelokruga Sabora, bez obzira je li postojeći zakon riješio ovako ili onako, da se promijeni, da ostane, ili da se riješi nešto što u zemlji uopće nije riješeno, to je opći sadržaj sadržaja referendumskog pitanja. Prema tome, apsurdno je što sada vi radite. Silujete Ustav, razvlačite ga na sve moguće načine kako bi omalovažili volju naroda jer svima je jasno da referendum nije samo referendum o ovom pitanju, to je referendum o Vladi. To vas boli. **Jarnjak, Moram vas upozoriti da ste sada upotrijebili jednu puno težu riječ nego što je nekorektno, a to je silovanje. Ja nisam nigdje nikada vidio da je tu nešto bilo silovano. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Tanja Vrbat izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala pokušat ću to školski odraditi. Također želim ispraviti netočan navod kolege Tomljanovića koji je kako sam zapisala rekao, da je zahtjev organizacijskog odbora direktno vezan za konkretan prijedlog izmjena Zakona o radu. Ja želim potkrijepiti neistinitost te činjenice odlukom o pristupanju izjašnjavanja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma koji je donio organizacijski odbor za raspisivanje koji niti jednom riječju ne spominje spomenuti Zakon koji kasnije, ovo 4. 10.

Tomljanovića koji je rekao da je nakon povlačenja zakona o radu su prestale Ustavno pravne osnove za raspisivanje referenduma. Ja smatram da to nije točan navod iz dva razloga. Prvo, povlačenje predloženih izmjena Zakona o radu je i može biti privremeno, a ne trajno. I drugo, odluka na obvezatnom referendumu, a Zakon o referendumu prepoznaje dva takva referenduma a to je onaj o udruživanju i razdruživanju i onaj kojeg izazove najmanje 10% birača, ne promjenjiva je osim novim referendumom. Pa prema tome, Ustavno-pravne osnove i nakon povlačenja izmjena Zakona o radu postoje da Hrvatski sabor raspiše referendum jer građani imaju pravo tražiti referendum ne samo u Prijedlogu zakona nego i u mogućoj najavi o promjenama Zakona u kojem se nešto ukida i uvodi. Prema tome, stojim na stanovištu da nisu ... ustavno-pravne osnove za raspisivanje Na redu je još kao zadnji ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Nenad STazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Netočna je tvrdnja gospodina Tomljanovića da je apsurdno referendumom štititi pravo koje u Zakonu već postoji. Naime, referendum je raspisan onda kada je Vlada pokazala jasnu namjeru da poništi to radničko pravo koje u Zakonu postoji. A to je bio i razlog raspisivanja referendum. Osim toga ne provede li se referendum ovaj narodni referendum čija se volja može poništiti samo novim referendumom, Vlada može kako je povukla taj zakon tako ga opet vratiti proceduru u nekom drugom obliku opet poništavajući ovo pravo. Prema Prema tome, ovim referendumom građani, radnici, štite svoje pravo, pred očitom namjerom Vlade da to pravo poništi i kao iskaz nepovjerenja toj istoj Vladi, za povlačenjem Zakona neće udovoljiti njihovoj volji.

Cijela stvar u vezi s ovom raspravom koja je dospjela na Sabor, je negdje u nekom momentu krenula krivo ili pogrešno. Umjesto da je razgovor, dijalog da su pregovori oko pitanja kolektivnih ugovora završeni tamo gdje im je bilo mjesto, oni su došli ovdje u Sabor. I očito da se nastoji da ovo ne bude zadnja stanica tog pitanja nego da se uputi dalje na Ustavni sud. To samo pokazuje kolegice i kolege, da važan dio naših institucija od pregovarača koji su sudjelovali u ovom važnom i osjetljivom, socijalnom i ekonomskom pitanju, pa do nas ovdje u Saboru zapravo izbjegavamo ono što mora biti temelj svake demokracije i svaki smisao političkog djelovanja, a to je ne samo zastupanje svojih stavova i svojih uvjerenja, i svojih interesa i i svojih interesa i svojih prava, nego i sposobnost da se o tome pregovara sa onima koji imaju drugačije interese, drugačija prava i drugačije stavove. I zato klub SDSS-a ne samo da nije sretan što je Odbor za Ustav i Poslovnik odlučio da se ovo pitanje šalje dalje na Ustavni sud, nego neće moći podržati takav zaključak. Ne zato što mi sumnjamo u dobre namjere onih koji su izglasali tu vrstu zaključka nego zato što mislimo da stvar treba vratiti tamo gdje je ona trebala biti riješena. I ovaj Sabor od te stvari ne smije bježati. U protivnom mi u situaciji koja je politički delikatna socijalno delikatna, ekonomski u nekim elementima i više nego delikatna, zapravo nastojimo izbjeći odluku koja pripada nama i prenijeti nadležnost na Ustavni sud i na taj način dodatno potencijalno zaoštravati odnose između socijalnih partnera u društvu. I na taj način dodatno stvarati prostor da ova ili ona grupacija bude navijačka strana, govorim o Saboru i govorim o političkoj sceni oko jednog važnog pitanja, a to su kolektivni ugovori i aktivnosti sindikata. Iz toga razloga mi u klubu SDSS-a smatramo da bi najbolje rješenje bilo da ovaj Sabor, mislim na Sabor u cjelini, primi na znanje zaključak svojega Odbora za Ustav, ali da istovremeno donese zaključak po kojem Vladu i sindikat poziva da nastave pregovore, Vladu i sindikat poziva da postignu dogovor oko onoga što je sporno. A dvije stvari nisu sporne. Dakle nije sporno to da je sindikat skupio dovoljan broj potpisa za održavanje referenduma, bez obzira na činjenicu da su u tom prikupljanju po svoj prilici napravljene i neke vrste grešaka. Ali to nije sporno. Druga stvar koja nije sporna jeste da je Vlada povukla svoj prijedlog zakona i da u tom smislu mi u Saboru nemamo osnovu za raspravu o meritumu stvari, a to je pitanje važenja sklopljeni kolektivni ugovor. Ono što je još ostalo kao sporno jeste pitanje uzajamnog povjerenja između Vlade i sindikata, dakle između socijalnih partnera. I mi bismo sada ovdje trebali raspravljati o tome, kako i što s tim povjerenjem. I ne možemo mi to povjerenje obnoviti nego ćemo dati Ustavnom sudu da o tome odlučuje. A Ustavni sud ne može raspravljati o povjerenju, možemo raspravljati mi, jer povjerenje nije pitanje zakonodavno, nego je politički i socijalno. I iz toga razloga ja mislim da mi možemo najbolje napraviti da usvojimo zaključak po kojem Vladu i sindikat pozivamo da u pregovorima, ne samo u dijalogu, nego i u pregovorima, dođu do rješenja po kojem će to povjerenje da se neće dogoditi ništa na štetu ni jedne ni druge strane, a u ovom slučaju očito sindikata jer je on u poziciji da se osjeća slabijim, barem u smislu odluka ako ne u smislu javne podrške, onome što traži ili onome što zahtjeva da se postigne dogovor o kojem se kolektivni ugovor, njegovo važenje, njegovi sadržaji neće jednostrano mijenjati, nego temeljem razgovora, temeljem pregovora između Vlade, sindikata i drugih potpisnika socijalnoga partnerstva. U tom smislu klub SDSS-a smatra da bi bilo dobro da vladajuća koalicija o tome raspravi nakon ovoga i međusobno, jer daljnje zaoštravanje i daljnje širenja nesporazuma i daljnje širenje nepovjerenja sa sindikatima sasvim sigurno nije u interesu vladajuće koalicije, sasvim sigurno nije u interesu onoga što je ovoga trenutka najvažnije, a to je da se ne stvara dodatna nestabilnost i da smo u stanju upravljati procesima kojima treba upravljati. Jer mi sada imamo sljedeća otvorena pitanja, to je pitanje brodogradilišta koja dodatno opterećuju socijalno, ekonomske i političke odnose u društvu. I ja mislim da nije mudro da se pitanje povjerenja daje na raspravu Ustavnome sudu pod nekom vrstom tumačenja da nije riječ o pitanju povjerenja, nego da je riječ o pitanju tumačenja tumačenja neke vrste zakonodavne nejasnoće, da li ima još nečega o čemu bi se mnogo raspisivati referendum. Pa ima onoga o čemu se Vlada i sindikat ne dogovore. A budući da su izbjegli se o tome dogovoriti, onda ih lijepo pozovimo da se o tome dogovore i to je naš posao. Ja vas molim kolegice i kolege da ako ne podržite ovo, da ozbiljno razmislimo o takvoj mogućnosti, jer je to naša obaveza. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Po najdubljem mom uvjerenju netočan je navod i tvrdnja gospodina Pupovca, da bi poziv na dogovor između sindikata i Vlade moglo razriješiti ovu nastalu situaciju. Sindikat jest organizirao potpisivanje potpisa, ali prikupljeni potpisi sada nisu više vlasništvo sindikata, oni su vlasništvo građana. građani su nedvojbeno iskazali svoju volju, želimo referendum. Vrijeme za dogovor je postojao pa i za koalicijsku Vladu i za sindikat. To vrijeme je potrošno, ono nije dalo rezultat. Građani su na poziv sindikata i u organizaciji sindikata izrazili svoju volju. Tu volju više nema pravo nitko poništit, ni sindikat koji je pokrenuo potpisivanje peticije, ni Vlada, ni Ustavni su, ni ovaj Sabor. Ta se volja mora provesti. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Bors Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa ja bih ispravio gdje kolega Pupovac kaže da bi trebala Vlada i sindikati sjesti i dogovoriti se da se jednostrano ne mijenju kolektivni ugovori. nemaju oko toga što sjesti, to je propisano zakonom. Pa nije ni u ovom trenutku Vlada to htjela ukinuti, nego je htjela skratiti rok na 6 mjeseci za one kolektivne ugovore koji vrijede beskonačno. I jednostavno htjela je dokinuti beskonačnost kolektivnih ugovora koji ne postoje nigdje u svijetu. I tu je nastao problem. Znači nije ona htjela raskinuti. Imali jesmo prilike da Vlada 2000. nije poštivala kolektivne ugovore, jednostrano nije htjela ih poštivat, takav primjer imamo, ali ova Vlada to nije htjela nego je htjela skratit rok u kojem drži da bi 6 mjeseci bio jedan primjeren rok da poslodavci i sindikati pregovorima postignu određena prava, a ne da beskonačno vrijede. Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Boris Kunst, izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Ja bih prije same rasprave o ovom zaključku Odbora za Ustav i Poslovnik kratko, obzirom da smo ovdje čuli takvih danas izjava da i danas pojedini zastupnici ustvari ne znaju zašto su potpisivali, izjašnjavali se, davali glas sindikatima pa bi jednu kronologiju kratku napravio. Podsjetimo se da je Vlada 28. svibnja ove godine podnijela Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu i da su tu bile sporne dvije stvari. Članak 262. koji ograničava produženu primjenu pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru tj. ugovora nakon isteka roka na koji je sklopljen. Zakon o radu sada omogućava produženu primjenu kolektivnih ugovora sve do sklapanja novih kolektivnih ugovora, odnosno nema roka do kada se moraju sklopit novi kolektivni ugovori. Vlada Republike Hrvatske koja mora zakone i propise prilagođavat ekonomsko gospodarsko i socijalnim uvjetima predložila je da nakon isteka roka na koji su sklopljeni ugovori primjenjuju se do sklapanja novih kolektivnih ugovora, ali ne duže od 6 mjeseci. Upravo ovaj rok od 6 mjeseci Vlada drži da bi bio dovoljan u kojem bi sindikati mogli obavit svoju osnovnu funkciju i kroz demokratsku proceduru pregovorima ugovoriti nova pravna pravila u kolektivnom ugovoru. Znači to je jedan članak sporan. Drugi je sporan gdje u članku 263. tog predloženog Zakona o radu kolektivni ugovori sklopljeni na određeno vrijeme mogu se otkazati samo ako je takva mogućnost predviđena u samom kolektivnom ugovoru. Ako nije, tada se ne mogu otkazat nego prestaju važiti na onaj rok na koji su sklopljeni. Vlada Republike Hrvatske je tu predložila da kolektivni ugovori moraju imati ugovorene uglavke o otkaznim razlozima i rokovima što imaju i svi europski kolektivni ugovori. Ništa nova nije predložila što drugi kolektivni ugovori nemaju. A ukoliko ne bi bili ugovoreni takvi uglavci tada bi otkazni rok iznosio mjesec dana. sindikati to nisu htjeli prihvatiti. S obzirom da nije taj postignut dogovor ovo o čemu pričamo sindikati su iskoristili mogućnost i pristupili izjašnjavanju građana birača i prikupljanje potpisa, tražili raspisivanje referenduma o referendumskom pitanju koje je već bilo nekoliko puta ovdje izgovoreno pa nema potrebe da ga ja ponovno ovdje čitam. Potpise osim sindikata su prikupljale oporbene političke stranke, razne udruge i normalno, dio onih koji su željeli iskoristiti ovu sindikalnu inicijativu za svoje usko političke interese. I danas su ovdje upravo zastupnici SDP-a priznali da u principu referendumsko pitanje i nije vezano uz Zakon o radu jer njima je jasno bilo da im je ovo dobro došlo da na jedan nekorektan, nepošten način iskoriste inicijativu sindikata za svoje političke interese jer već tri godine pokušavaju i govore kako treba maknut ovu vlast da bi oni došli na vlast. I to su pokušali i ovaj puta i znači njih nije mučila ova socijalna dimenzija o kojoj govore sindikati i zbog čega su to sindikati htjeli nego je ona politička i to su oni danas eto ovdje u ovoj raspravi priznali. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je 15. srpnja ove godine Ministarstvu uprave i unutarnjih poslova dao da provjere ispravnost i vjerodostojnost potpisa potpisa birača i da izvješće dostave Hrvatskom saboru. I što je tu sporno, pa to bi se isto tako u SDP-u morali dogovoriti. Kolega Leko govori da je za demokraciju, da je za poštivanje zakona, propisa, za demokratsko društvo, njegova kolegica kaže to su budalaštine, što bi to trebalo poštivati, to ne treba poštivat itd. No to je pitanje unutar stranačko gdje se morate dogovoriti jeste za poštivanje demokracije, legalnih propisa ili niste. se ne treba onda ljutiti kada su provjerom potpisa utvrđene određene nepravilnosti kao npr. da su neke osobe umrle prije nego što su se potpisale. I što sad tu ima problem biti? Ljudi nisu živi, a oni su potpisali. Neke osobe se i nisu potpisale, imena nisu odgovarala matičnom broju građana ili matični broj nije odgovarao osobi koja je potpisala. Zašto se ljutiti ako se to javno kaže i to je na kraju i obaveza da se o tome govori. Ali unatoč tome, Odbor je za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrdio da se 717 tisuća 149 birača eto ipak, ako se ove ostale stvari ne uzmu u obzir, je važećih potpisa i da je to dovoljno za raspisivanje referenduma. U međuvremenu, podsjećam, Vlada 3. rujna ove godine povlači iz procedure donošenje Zakona o izmjenama Zakona o radu, s konačnim prijedlogom zakona. I sada dolazimo ustvari na pitanje svih pitanja, ima li potrebe i može li se uopće održat referendum o pitanju koje više nije aktualno i ono jednostavno više ne postoji. Ove priče, tumačenja, je sad imaginarno nešto postoji jer su …/Govornik se ne razumije./… to su priče za malu djecu koje ni ovi građani koji to gledaju ne mogu prožvakati jer izmjene Zakona o radu nisu više u proceduri. Referendumsko pitanje govori o dijelu sadržaja iz Zakona o radu koji se odnosi na kolektivne ugovore, znači ono nema učinak zabrane za buduću izmjenu i dopunu tog Zakona o radu. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je u takvoj logici pravnoj i pravnoj praznini zatražio od Ustavnog suda da utvrdi ima li ispunjenih pretpostavki za raspisivanje referenduma s takvim referendumskim pitanjem koje su građani podržali svojim potpisom, ali kojeg više nema zato jer je Vlada upravo uvažila želju građana, želju socijalnih partnera i povukla iz procedure zakon zbog ova dva članka ili dijela teksta koji je bio sporan u samom Zakonu i to sad faktički više nije aktualno. I zbog toga mislim da je potez Vlade Republike Hrvatske itekako za svaku pohvalu jer je kao što sam rekao tim potezom dala do znanja da poštuje volju građana, ovo što vi kažete da ne poštuje. Ali podsjetit ću vas da je upravo Vlada, upravo Vlada, u kojoj ste vi bili isto tako, nije poštivala volju građana, nije poštivala volju radnika ni sindikata i za to su egzaktni dokazi. vi bi sad htjeli ustvari da to i ova Vlada isto ponovi što ste vi ponovili jer jednostavno u to vrijeme ona Vlada je demonstrirala silu i bahatost i nije poštivala niti kolektivne ugovore za što normalno djelo je kolektivnih ugovora koji su se odnosili na prava državnih službenika i namještenika, a što je došao ceh na naplatu upravo ovoj Vladi. O tome je jučer i bilo govora na aktualnom satu pa da vam ne ponavljam. Isto tako, ignorirali ste i sindikate, i volju sindikata podsjetit ću vas kad ste mijenjali Zakon o radu. Tada niste pozvali sindikate na pregovore. Ja se sjećam, hajde Bog mu dao duši lako, pokojni premijer s nama je razgovarao s nama oko toga i rekao je ne, ne, ne. Nećemo mi u proceduru pustiti izmjene Zakona o radu dok se s vama ne dogovorimo. Dok je to rekao, dok smo se mi spustili s Markova trga već je ovdje bilo u raspravi taj zakon, izmjene i dopune Zakona o radu. Znači, nemojmo prebacivati ili licemjerno pokušavati obmanuti građane kad to jednostavno nema više smisla. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I sad imamo četiri ispravka netočnog navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa kolega Kunst inače u cijeloj raspravi je pokušao objasniti da mi koji smo potpisali nismo znali što potpisujemo. Kaže zastupnici nisu znali zašto potpisuje. E pa kolega Kunst, ja kao građanin sam potpisao zahtjev za sazivanje referenduma vrlo dobro znajući zašto to činim. A potpisao sam zato da se mojim potpisom ne bi manipuliralo kao što vi i Vlada danas to čini i potpisao da se provede referendum i da građani kažu da li žele da kolektivni ugovori vrijede bez ograničenja ili da vrijede onako kao što ste vi rekli da se beskonačnost ne promijeni, nego da se beskonačnost po HDZ-u skrati na 6 mjeseci. Građanima je već dosta te vaše politike povuci-potegni. Sad ste povukli zakon, a drugi tjedan ćete ga ponovno potegnuti. Molim vas da se držimo načina ispravka. Vi ste rekli da ćete vi na drugi način riješiti to što niste na listi za raspravu od 10 minuta, ali ne na taj način. Molim vas! Držimo se Poslovnika. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Netočna je tvrdnja kolega Kunst da je Vlada uvažila želju građanina povlačeći prijedlog zakona o radu iz procedure. Želja građana je da se održi referendum i Vlada može uvažiti tu želju o kojoj danas raspravljamo ili ju neće uvažiti. Pa će Vlada Klubu HDZ-a predložiti da izglasa ovakav prijedlog zaključka Odbora za Ustav i time pokazati da ne uvažava želju građana. Vlada je imala priliku o ovom pitanju uvažiti želju građana dok su trajale rasprave i pregovori sa sindikatom. Ali kao što tada nije htjela uvažiti želju građana tako očito iz ovog vašeg izlaganja i to je posve jasno to ne želi ni sada. imamo ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Imam premalo vremena da bih sve ispravio što je netočno kazano. Ja želim Ja želim samo reći da je kolega Kunst povezivao nepovezivo. Ali ovaj fonogram bi trebalo sačuvati i nazvati Kunstovim poučkom o referendumu. Uvaženi zastupniče, vi ste zlorabili institut ispravka netočnog navoda. Niste ništa ispravili. Čak niste ni probali,

da je odbor poštovao volju hrvatskih građana. Ja sam jedan od tih građana koji je potpisao da se ovaj referendum, hvala lijepo čestitajte meni i još 717000 nedvojbeno utvrđenih potpisa koje su građani dali. I nemojte zamjeriti gospodine Kunst šta vam ne vjerujemo da ćete zakon vratiti u proceduru. Tu nema nikakve garancije. I zbog toga ne možemo biti zadovoljni sa time šta radite niti prihvatiti tvrdnju da ste poštovali volju hrvatskih građana, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, vi ste se javili za repliku? Jel' je bilo dva puta pa sad. Promijenio mišljenje. To je dobro. Onda idemo dalje idemo dalje sa raspravom pojedinačnom. Pa upravo vi uvaženi zastupniče Gordan Maras imate riječ. Izvolite. **Maras, Nakon nadahnute rasprave gospodina Kunsta užasno je jednostavno raspravljati jer sve što kažeš izgleda puno bolje. Ovo što je sada HDZ napravio, odnosno vladajuća većina po mojem osobnom mišljenju je čisti udar na same temelje demokracije u Hrvatskoj. Pokušat ću to obrazložiti. Građani vladaju ovom zemljom birajući svoje predstavnike svake četiri godine. Šta oni još konkretno mogu između ta dva datuma, između dva izbora napraviti i na koji način mogu iskazati svoju volju? Jedan od tih načina, a i onaj najtemeljniji zapisan u Ustavu je taj da svojim potpisima na neki način zatraži od Parlamenta da raspiše referendum. Da se to ne dešava često dokaz je da bi ovo tek bio drugi referendum raspisan u Republici Hrvatskoj. Znači, građani niti mogu, niti prakticiraju često ovaj način demokratskog upravljanja i vladanja zbog toga što naravno je i dosta visok je prag da se prikupi 400 hiljada potpisa i na neki način mi im danas oduzimamo i to sitno pravo, malo pravo da svojim glasom i svojom odlukom kažu Vladi, kažu onima koje su birali prije dvije i tri godine šta i kako bi oni htjeli i da se na neki način mogu na referendumu izjasniti. Ja se pitam kako bi uopće bio raspisan prvi referendum da se HDZ postavio na ovaj način, da se HDZ postavio na ovaj način prilikom raspisivanja prvog referenduma možda bi još uvijek bili u bivšoj državi. Mogao je na taj način i HDZ i tada razmišljati da li i kako izbjeći raspisivanje prvog referenduma. Srećom nije, ali to ne znači da naredne referendume ima pravo raditi ovo što danas radi. Ono što je nedvojbeno utvrđeno, a to svi govore i predstavnici odbora i predstavnici HDZ-a, vladajuće većine. Prikupljeno je 717000 potpisa. I šta je sada tu nejasno? Da li je to više od 10% biračkog tijela? Da li ima netko spor sa time. Evo molio bih vas stručnjaci, ima ih i za matematiku, recite nam da li je to više od 10% biračkog tijela? …/Upadica se ne razumije./… Više. Hvala vam lijepo. Da li Ustav govori da će se raspisati referendum ukoliko se prikupi više od 10% potpisa biračkog tijela? Govori. Zašto ne raspisujemo? Zašto pokušavamo naći način kako da se volja građana ne ostvari. Jedini mogući odgovor je onaj koji svi znamo, to vam ne odgovara, ali za to vam ne daje pravo zato šta HDZ-u to ne odgovara da ignorirate želju želju hrvatskih građana. Pa nijedna stranka nije iznad naroda, a vi ste se u ovoj situaciji tu stavili. A da ovo nije jedinstven primjer u Europi govori nam i primjer od prije sedam dana u Slovačkoj. Podsjetit ću vas na situaciju koja se tamo desila. Građani su u 6. mjesecu prikupili 300 tisuća potpisa, oni inače imaju 5 i 300 tisuća, 5 milijuna i 300 tisuća birača, znači čak neusporedivo manje nego šta je to u Hrvatskoj, predsjednik države je raspisao jer tamo tako ide procedura referendum i glasalo se sada oko pitanja koja su već u zakonskoj proceduri da će biti riješena. Znači stranka koja je u 6. mjesecu inicirala raspisivanje referenduma je u proceduru, jer je u međuvremenu pobijedila na izborima, stavila u proceduru ta pitanja koja je htjela da se raspiše na referendumu, i četiri od šest pitanja će vrlo vjerojatno biti usvojena. I svejedno se raspisao referendum. Znači opet ovo pitanje da li ima potrebe ako Vlada povuče ili ne povuče svoj prijedlog. Pa normalno da ima potrebe i to su Slovaci napravili, zato šta žele čuti šta njihovi građani o pojedinom pitanju misle. I ono šta sam rekao, ne vjeruju vama iz vladajuće koalicije, a nema ni potrebe da vjeruju jer oni su ti koji bi trebali odlučiti kako će se stvari dalje odvijati, a ne da budu na neki način pušteni na milost i nemilost, i na znanje i neznanje vladajuće koalicije i HDZ-a da li će uputiti u proceduru ponovo Zakon izmjene Zakona o radu. Znači imamo sličnu zemlju kao Hrvatska, koja je imala istu situaciju, četiri je pitanja koja su već praktički riješena u Parlamentu, ali svejedno je raspisala referendum. Pa nemojte mi reći da smo mi valjda mudriji i najpametniji na svijetu kada je to pitanje na dnevnom redu. Zbog čega Slovaci daju svojim građanima da izađu na referendum, a mi ne dajemo? Kada govorimo o razlogu, rekao sam razlog je vrlo jednostavan, HDZ-u to ne odgovara, HDZ ne želi da građani kažu šta misle o takvom o takvom načinu vladanja, pa to je čak i potpredsjednik Šeks rekao, rekao je mamilo se građane da dođu potpisati. Šta znači mamilo se građane? Građani su došli i potpisali, koja je njihova motivacija. Pa zar je to uopće bitno. Da li su građani maloumni da ne znaju zbog čega i za što potpisuju? Da li je uopće svojstveno zastupnicima u Hrvatskom saboru dovoditi u pitanje zbog čega su hrvatski građani potpisali zahtjev za referendumom, kao da li ih se mamilo, da li ih se nije mamilo itd. To uopće nije bitno. Bitno je ono što sam rekao na početku, HDZ je ovom odlukom ignorirajući Ustav udario udario na same temelje demokracije u Hrvatskoj. I još jedna stvar da se vidi kako se u vladajućoj koaliciji u Vladi glavinja. Vlada je usvojila rebalans proračuna 30.8., odnosno ovaj Sabor je usvojio prijedlog Vlade 30.8., i sada kaže se 3. rujna, tri dana kasnije Vlada povlači iz procedure. Pa šta se desilo ta dva, tri dana. Može li nam netko to reći da se Vlada odjednom tako promijenila i odlučila ja bih rekao na povlačenje zakona. Ja ću vam reći šta se promijenilo. Promijenilo se to šta pritisnuti vremenom, pritisnuti odlukom moralo se donijeti odluku kako da se do referenduma ne dođe, ali po mojem osobnom mišljenju ne postoji način da se referendum izbjegne. Hrvatskim građanima se mora dati mogućnost da svojim glasom daju, odnosno da svojim glasom daju mišljenje ovom referendumskom pitanju. I nadam se da Ustavni sud neće donijeti drugačiju odluku, jer bi to značilo da je Ustavni sud isto u funkciji vladajuće koalicije i Vlade HDZ-a. Ne ako ne bude po mojem, nego ako ne bude po volji 717 tisuća nedvojbeno uvrštenih potpisa, dokazanih, kako god hoćete grafološki analiziranih, bez uveza, sa uvezom, 717 tisuća hrvatskih građana je potpisalo da želi referendum i referenduma mora biti i tu nema nikakve mogućnosti da se to ne desi. A može netko misliti ovako ili onako i kako je do toga došlo, naravno da svatko ima svoj kut viđenja, ali nije problem tih građana šta su jednostavno motivirani bili ovakvim načinom vladanja HDZ-a da daju svoj potpis, bez obzira o kojem se referendumskom pitanju radi. I zato evo moj je zaključak, ja ne mogu podržati ovakav način rješavanja, podržavam sindikate, podržavam te građane, i podržavam sve one koji danas u Hrvatskoj, a da napravite analizu uvjeren sam 99% hrvatskih građana želi da se ovaj referendum raspiše. raspiše. I te građane podržavam, a HDZ može izbjegavati to raspisivanje, ali to će moći izbjeći samo narednih godinu dana dok se ne promijeni vlast, a izbori će gospodo vrlo brzo doći pa ćete vidjeti šta građani misle o vama. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, imate pravo na svoje mišljenje i na način rasprave, ali nikako ne vršiti pritisak na Ustavni sud kakvu odluku bi on trebao donijeti. Molim vas da se klonimo takvih stvari, takvih rasprava i pritisaka na sudove. Molim vas, nemojte to činiti. I sad idemo na ispravke netočnih navoda, prvo je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa poštovani potpredsjedniče, zastupnik Maras je rekao puno, ali neistinito za razliku od kolege Hrelje koji je rekao malo ali ne pametno. Što se tiče netočnog navoda gdje se kaže, gdje kaže da je Vlada građanima oduzela pravo za referendum. Pa to je netočno. To čak shvaća i kolega Maras ali neće priznati. Vlada je upravo poštivala volju građana i zato je povukla iz procedure Zakon o radu koji je eto ovim spornim stvarima što se tiče kolektivnih ugovora bio sporan u samom zakonu. Ajde probajte to shvatiti. Ja vjerujem da to shvaćate. Hvala. Hvala. Imamo ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Emil Tomljanović, izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupnik je između ostalog netočno kazao, citiram: "Da sadržaj i sam prijedlog zaključka predstavlja udar na temelj demokracije." Apsolutno netočno! Suština zaključka je pozivanje na članak 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH i pozivanje na Ustavni zakon ne može ni u kom smislu biti kako vi to kažete udar na temelj demokracije. A uvaženi kolega primjer udara na temelje demokracije ili sumrak demokracije jest ono što ste vi napravili, a izvršili ste neviđeni pritisak na buduću odluku Ustavnog suda jer ona ako ne bude bila po vašoj volji onda smo mi u sumraku demokracije. to je udar na temelj demokracije što vi činite i cijelo vrijeme to činite, a pozivanje na ustavnu odredbu Ustavnog zakona, dakle članak 95. ni u kom slučaju to nije. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Neda Klarić ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo makar je gospodin kolega Tomljanović ispravio, ali s obzirom da je netočan navod, ali ga je 2 puta izrekao gospodin Maras i kaže da je to čisti udar na temelje demokracije. Vi gospodine Maras jako dobro znadete da Vlada je samo ukazala na povrede i nije odaslala poruku da Hrvatski sabor diskvalificira 356 tisuća potpisa. To dobro znadete. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja se također priklanjam onima koji su ispravljali netočan navod gospodina Marasa da ovo što činimo sada činimo da se ne ostvari volja građana. To je apsolutno netočan navod jer je Vlada odlukom svojom koju je donijela zapravo otklonila sve možebitne razloge i one koji jesu zbog kojih je referendum i raspisan. A svakako se priklanjam osobito i tada sam tek digao pločicu za ispravak, priklanjam se svim onima koji su ovdje reagirali kad ste kazali kako ukoliko ovaj sud ne donese presudu takvu i takvu to je dokaz tog i tog. To je stvarno što ste izgovorili dokaz da ste apsolutno pogriješili i ja se nadam da ćete imati prilike ispraviti to i možda se čak ispričati jer je ovo vrlo opasna tvrdnja, štetna za Hrvatsku, jako štetna jer na određen način unaprijed

ne prejudicirajući odluku Hrvatskog sabora niti odluku Ustavnoga suda. A vi ste u svom govoru prejudicirali odluku Ustavnoga suda. Vama je očito jako teško progutati činjenicu da više ne postoje niti formalno pravni, a niti politički razlozi da se ovaj referendum raspisuje. A vi želite izazvati izbore prije izbora što vam na ovakav način zaista neće poći za rukom. Hvala lijepo. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. I sad imamo 2 replike. Prvo je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić, izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani kolega Maras ja se u potpunosti s vama slažem kada govorite o tome da HDZ i Vlada se boje volje građana. HDZ danas, a i Vlada se vrlo često poziva na to da govori u ime građana, a sada kada su građani rekli dajte nas pitajte danas o tome da li želimo da kolektivni ugovori imaju neprekinuto djelovanje ili želimo da se beskonačnost skrati na 6 mjeseci Vlada kaže e to vas ne bumo pitali. Pa smo onda smislili cijeli niz razloga da utvrđujemo gdje je tko bio, što je jeo i kako je bio odjeven kada je potpisivao referendum. Pa je onda Vlada matematiku proglasila politikom jer nije mogla nakon 2 mjeseca analize utvrditi jel ima 10% potpisa ili nema 10% potpisa nego je rekla da to utvrdi Sabor svojom odlukom. I sva sreća saborski odbor je političkom odlukom utvrdio i prebrojio da ima 10% potpisa. A naravno da taj narod danas ne vjeruje vladi HDZ-a zato jer je povukla prijedlog zakona do prve sljedeće prilike. Možda do ustavne pauze kada će zasjedati Sabor pa će tada svojom uredbom urediti ovo pitanje i naknadno obavijestiti Sabor što je učinila. Naravno tada više neće biti moguće provesti ovaj referendum. A ako netko vrši pritisak na Ustavni sud onda to vrši vladajuća većina u ovom Saboru koja cijelo prijepodne uvjerava da nema nikakvog razloga jer Vlada je povukla prijedlog zakona i ne treba se održati referendum. Pa zar to nije prejudiciranje odluke Ustavnog suda? Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Mršiću u pravu ste oko toga da možemo politički razgovarati i ovako i onako, ali mi smo ovdje zastupnici, valjda imamo pravo reći što misle naši birači. Ja vam opet tvrdim 99% građana ove zemlje smatra da bi referendum trebalo raspisati. Možda ajde, uzet ću u obzir, rekao je kolega Šeks neki dan da ima 200 tisuća članova HDZ-a, možda jedno 100 tisuća članova HDZ-a ne misli, ali ovih ostalih 100 tisuća vjerojatno misli. Tako da 99% građana ove zemlje želi da se raspiše referendum i onda ne mogu prihvatiti da je pritisak na bilo koga samo ako govoriš ono što građani misle. Zbog toga su nas u ovaj Sabor oni i birali. Uvaženi zastupniče kad ste rekli o odluci Ustavnog suda isključivo ste govorili u prvom licu jednine, a ne u ime građana. Imamo dalje jednu repliku. To je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Želio bih se osvrnuti na izlaganje kolege Marasa koji je govorio o prikupljenim potpisima i motivima građana koji su potpisivali za referendum. Naime, meni je jasna skepsa HDZ-a o motivima građana koji su potpisali ove papire za referendum jer su krajem prošle godine i početkom ove godine imali jedno negativno iskustvo sa drugom vrstom potpisivanja, a to je da je njihov prestižni kandidat dobio uvjerljivo najveći broj potpisa, a onda nije ušao niti u drugi krug pa onda oni znaju da građani ponekad potpisuju za Hebranga, a glasaju za Bandića, Vidoševića, Primorca i ostale. Prema tome sad se straše da to nije slučaj i sa referendumom. Ne bojte se nije, građani su to stvarno željeli. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Građani su to zbilja željeli i mi im to moramo omogućiti. I nema nikakvog opravdanja, reći ću to ponovno, to što je Vlada povukla zakon iz procedure ne može biti razlog da se referendum ne raspiše. Dao sam primjer nama slične zemlje koja je prije 7 dana za 4 pitanja koja su malte ne riješena već u saborskoj proceduri njihovoj je bio raspisan referendum i rekao je predsjednik njihove države da to je bačen novac, 7 milijuna eura smo bacili, doduše oni za 5 milijuna birača imaju trošak od 7 milijuna eura, znači 50 milijuna kuna, a mi ćemo imati za 4 milijuna i 200 tisuća birača ćemo imati trošak od 170 milijuna, to isto nešto govori o tome kako se provode kod nas izbori i način na koji Vlada upravlja našim novcem. Ali bez obzira što je on rekao da je to bačen novac, oni su taj referendum raspisali a već su ta pitanja riješena. A sada mi pričamo da zato što smo povukli, pitanje je što je greška a pitanje je što je volja građana. Ja sam potpisao, ja želim da se referendum raspiše isto kao što žele to 717 tisuća ostalih birača, ili želite da napravimo skupljanje potpisa o referendumu da se referendum raspiše, možda to želite da napravimo. Možda to treba napraviti, da sada skupljamo potpise da li želite da se referendum o ovom pitanju koje je već skupljeno potpisi, da se raspiše, pa možemo i to napraviti, pa ćete vidjeti da ćete imati i više od 717 tisuća potpisa. Ja bih molio, to se odnosi zastupniče na vas i sve druge. Replika je nešto što replicirate na osnovnu raspravu, niste učinili, a vi replicirate na ono što uopće nije izrekao Arsen Bauk, pa molim vas dajte barem toliko morate se držati teme i morate replicirati na ono, a ne ja govorim što ja hoću, mi imamo ovdje Poslovnik, mi smo ozbiljna institucija. I sada u ime predlagatelja, potpredsjednik Dom i predsjednik Odbora, uvaženi zastupnik Vladimir Šeks. Izvolite.

i vrednovanje. Izrekao je tvrdnju da je HDZ vladajuća većina svojim prijedlogom na Odboru za ustav, da predloži Hrvatskom saboru da Ustavni sud ocijeni i utvrdi jesu li ili nisu ispunjene pretpostavka iz članka 87. stavak 1. do 3. Ustava Republike Hrvatske, za raspisivanje referenduma u ovom pitanju ispunjene ili nisu, da je ta odluka prijedlog parlamentarne većine Hrvatske demokratske zajednice, da je to udar na same temelje demokracije, jer da nakon što su se dovoljni broj potpisa dovoljni broj građana, preko 10% biračkog tijela, izjasnili za raspisivanje referenduma da nema što više niti Odbor za Ustav odlučivati, raspravljati i predlagati da to nešto verificira Ustavni sud, da Ustavni sud odluči da ili ne su ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma i da je takva odluka Odbora za Ustav, parlamentarne većine u Odboru za Ustav, da je to udar na same temelje demokracije, da je to ignoriranje i obezvređivanje 700 i nešto tisuća građana koji su se izjasnili za raspisivanje referenduma. Dakle, ustvrdio je da zato zato što je donijet takav prijedlog odluke Odbora za Ustav da je to udar na temelje demokracije jer se nema tu što više raspravljati nego da nego da je Odbor trebao jednostavno da je morao, da ne bi bili izigrani temelji demokracije, da je trebao predložiti Hrvatskom saboru raspiši Hrvatski sabore referendum o ovom referendumskom pitanju. I onda je to sa takvim uporištem, sa takvim pravnim političkim stajalištem zavapio ovdje udar u temelje demokracije. Kolega Maras ja ću vam reći vaše izlaganje, vaša retorika je udar u temelje logike, udar u temelje elementarnih načela Ustavnog prava. Ako i vrhunski ustavno-pravni stručnjaci u Republici Hrvatskoj kao šef katedre Ustavnog prava Sveučilišta u Zagrebu prof. Branko Smerdel, ako i šef katedre Ustavnog prava Pravnog fakulteta u Osijeku

onda hoćete li njih proglasiti da je to udar na temelje demokracije. Zašto to nije udar na temelje demokracije, nego je upravo u skladu sa temeljima demokracije. Istina je da su se svojim valjanim potpisima veliki broj građana, dovoljan broj izjasnili za raspisivanje referenduma i da je njihova želja bila da se raspiše referendum, ali njihova želja je bila da se raspiše referendum zato što je Vlada tada neposredno prije nego što je počelo potpisivanje, podnijela u Saborsku proceduru Prijedlog izmjena Zakona o radu koji u dva članka se referira na kolektivne ugovore. I ti birači koji su potpisivali se za izjašnjavanje za referendum, što je organizacijski odbor organizirao su se potpisivali da spriječe Vladu, da spriječe Hrvatski sabor da dođe do onih promjena Zakona o radu koje su bile predložene u Prijedlogu Zakona o radu koje je Vlada uputila Hrvatskom saboru koncem svibnja ove godine. Nakon što je Vlada povukla svoj prijedlog Izmjena Zakona o radu, volja birača koji su potpisivali je ispunjena, je ostvarena. Oni su svojim potpisima, svojim mnoštvom svojih potpisa upravo doveli do toga da je Vlada donijela političku odluku i povukla Prijedlog izmjena Zakona o radu. ta volja biračkog tijela, uspjela je spriječiti izglasavanje izmjena Zakona o radu kako ga je Vlada predložila. zašto je odbor sugerirao i predložio da Hrvatski sabor donese odluku da zahtjeva od Ustavnog suda da utvrdi da nema više u biti pretpostavki za raspisivanje referenduma, ustavnih pretpostavki. Članak 87. po novoj numeraciji 87. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske govori: "Referendum se može raspisati o promjeni Ustava, promjeni zakona ..." i sada obratite posebnu pozornost

referendum će se raspisati ...", dakle mora se raspisati, će se raspisati "... u skladu sa zakonom u skladu sa zakonom vezano za stavak 1. i stavak 2. Ustava". Nakon što je Vlada povukla prijedlog izmjena Zakona o radu, referendum se više nema logičnog, zdravorazumskog, ustavno-pravnoga osnova za njegovo raspisivanje, jer ne stoji teza i neispravna je teza da ipso factov samo za sebe izolirano, odvojeno kao otok stoji ona ustavna odredba iz članka 87. stavak 3. koja kaže, referendum će se raspisati ako to zatraži 10%. Ali ima dodatak u toj ustavnoj odredbi "i u skladu sa zakonom i u skladu sa Ustavnim odredbama iz stavka 2. i stavka 1.". Zašto je bitan stavak 1. članka 87. Ustava? Očito je ovdje ne radi se o zahtjevu za promjenu Ustavu, ne radi se o zahtjevu za promjenu zakona. Moglo bi se raditi jedino o drugom pitanju iz djelokruga Sabora. Djelokrug Sabora je precizno i taksativno određen u članku 81. Ustava u pogledu zakona, Hrvatski sabor donosi zakone. Nije u djelokrugu Hrvatskoga sabora da svojom odlukom bilo na temelju referendum bilo na temelju bilo kojega drugoga osnova utvrđuje i konstatira da ostaje na snazi i ostaje vrijediti neka zakonska odredba neki dio ili cjelina nekoga zakona. To je ključno pitanje. Ključno i osnovno pitanje. Nije u djelokrugu HRvatskog sabora pitanje da donosi odluku da li se ili neće će se zadržavati neki zakon na snazi. Ili da karikiram na neki način. Ne bi Hrvatski sabor mogao raspisivati referendum primjerice da se zatraži raspisivane referenduma da li ste zato da se zadrži Zakon o lovstvu, da se zadrži Zakon o cestama, da se zadrže pravna pravila ili zakonske odredbe Zakona o šumama. To je besmisleno. I na to su ukazali sve ovi vodeći ustavno-pravni eksperti. I zbog toga to nije nikakav udar na demokraciju, nego je to većinsko stajalište odbora upravo upravo u skladu sa temeljima demokracije i ustavno-pravnog poretka. A Ustavni sud ako Hrvatski sabor prihvati i donese takvu odluku da Ustavni sud odluči jesu li ili nisu ispunjenje pretpostavke bit će doista ono tijelo koje će donijeti odluku u skladu sa Ustavom i sa Ustavnim zakonom po Ustavnom sudu. A A kolega Maras na vaše očite insinuacije na spregu parlamentarne većine i Ustavnog suda su upravo prijetnja, to je upravo udar na demokraciju. **Jarnjak, Zahvaljujem. I sada imamo jednu seriju ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravljam netočan navod gospodina Šeksa koji je rekao da je moja izjava udar na temelj logike. E onda ako je to istina, ja mislim da nije, da je to netočno, zbog čega gospodine Šeks odbor nije predložio Hrvatskom saboru da se donese odluka da se ne raspisuje referendum, kada je već toliko očito da nema potrebe raspisivati, da nema razloga da se raspiše i da na kraju krajeva ovo sve što sada radimo i što pričamo ide u tom jednom smjeru, a to je da se referendum ne raspiše po vama. Zbog čega onda niste takvu odluku donijeli na Odboru za Ustav i onda na kraju krajeva svima skratili proces rasprave i odluke i javne rasprave i očitovanje sindikata građana itd., nego ste prebacili odgovornost sa sebe na nekoga drugoga. To je jedini isključivi razlog. Mislite da će vam politički šteta tako biti manja. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Vladimir Šeks. **Šeks, 204., to nije ispravak netočnog navoda kolega Maras, to je polemika sa mojim mišljenjem, to je polemika sa tezom zašto Odbor za Ustav ili ja zašto nismo predložili nešto drugo. To nije ispravak netočnog navoda, To nije ispravak netočnog navoda, to nije ispravak činjenične tvrdnje. Ispravak činjenične tvrdnje i povreda logike bi bila ona što ste vi izvršili na svojim

Uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić ispravak netočnog navoda. Pa potpredsjednik Šeks je ponovno govorio ono što sam ja navodno trebao misliti i da li je moja volja ispunjena. Pa sada želim reći dakle građanin Mršić je potpisao zahtjev za raspisivanje referenduma zato da se taj referendum ne raspiše i moja volja ni na koji način nije ostvarena. Ja još uvijek želim da se taj referendum raspiše, jer ne vjerujem da je ovo povuci potegni povlačenje zakona iz saborske procedure garancija da će se ostvariti moja volja da se osigura produženo djelovanje kolektivnih ugovora i želim da se taj referendum provede. I ja bih molio da u budućoj raspravi u moje ime ne govorite više o tome da li je moja volja ispunjena i što sam ja mislio a i 716 tisuća drugih građana Hrvatske kada su taj zahtjev zahtjev potpisivali. Ne znate što su mislili jer niste imali hrabrost potpisati taj zahtjev. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, vrijeme vam je isteklo. Uvaženi zastupniče, ovo nije ispravak netočnog navoda,

Imamo dalje ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Ali molim vas, dajte se držite ispravka netočnog navoda. To nije osobno vas nego svima. Izvolite. Nije točna tvrdnja potpredsjednika Sabora, gospodina Šeksa, da je time što je Vlada povukla svoj zahtjev izmjena Zakona o radu volja građana ispunjena. Nije točna tvrdnja da je referendum time nepotreban i nije točna tvrdnja kolege Šeksa, citiram ga: "da referendum više nema logičko razumskog razloga", zato jer to ne smatraju oni koji su organizirali referendum, oni koji se boje da će za 6 mjeseci, za 7 mjeseci ponovo sve doći na staro stanje, da će se na ovaj način eliminirat mogućnost da se uvaži zaista jasno iskazana volja građana. I ovo su politički, kolega Šeks, razlozi koje ste vi navodili a manje logički, a manje pravni, a najmanje još bi bili u skladu sa borbom zakonodavne vlasti da se ne podredi nijednom drugom obliku vlasti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Vladimir Šeks. Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Točno, hvala lijepa na pomoći kolega.

Marine Jurjeviću, zar vi mislite da bi građani potpisivali zahtjev za izjašnjavanje za ovaj referendum da nije bilo Prijedloga zakona o radu. Tek kad je bio podnesen Prijedlog zakona o radu tada se išlo na izjašnjavanje. Da nije bilo prijedloga zakona ne bi bilo ni izjašnjavanja. **Jarnjak, u glas, ne razumije se./… Hvala. Hvala. Idemo dalje. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Dakle, netočna je tvrdnja potpredsjednika Šeksa da povlačenjem Zakona o radu nestaju ustavno-pravni, a naročito zdravo razumski razlozi za raspisivanje referenduma. Naime, povlačenje Zakona o radu u sebi ne krije garanciju nikakvu da Vlada neće predložiti zakon novi, sa istim onim odredbama za koje građani referendumom traže da u zakonu ne budu sadržani. Te garancije nema. Vlada može poslati izmjene zakona ne samo s ovim istim odredbama nego s odredbama koje će biti još nepovoljnije za građane. Održi li se referendum, nikada više nijedna vlada, ne ova nego bilo koja

Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Sasvim sigurno kolega Šeks, potpredsjednik Doma zna da Hrvatski sabor ima šta odlučivati bez obzira što je povučen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu jer je u djelokrugu Hrvatskog sabora da donosi zakone, da ih mijenja, da određuje njihov rok trajanja. Prema tome, to je jedan ispravak. Što se tiče drugog, a isto se odnosi da je eliminiran odnosno nepotreban, nema smisla odlučivat o nečemu čega nema, a to je Prijedloga zakona o radu. Nažalost kolega Šeks, postoji odnos postoji odnos utvrđen kolektivnim ugovorima i sindikat i građani hoće se izjasniti da li taj odnos treba zadržati ili ga Vlada može po svojoj volji jednostrano promijeniti. U takvoj situaciji zaista je valjano pametno pokrivati volju građana. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Dakle samo mala, vjerojatno vam je izletilo. Vlada ne donosi zakon, Vlada predlaže zakon. … /Upadica se ne razumije./… Pa vi to znate da Vlada predlaže zakon. A na Šeksa, to je druga stvar. jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. koji je ocjene kolege Marasa oko Ustavnog suda i sve ono što je izgovorio nazvao udarom na demokraciju. Mislim da to nije točan navod, da je to malo prestroga ocjena. Gospodin Maras je izrazio svoju skepsu u sposobnost i točnost odlučivanja Ustavnog suda i ja mu se u tome dijelu pridružujem. Obrazlažem to tako da su ustavni suci izabrani voljom političke parlamentarne većine u Hrvatskom saboru, a za neke suce je čak i Upravni sud rekao da nemaju uvjete da budu ustavni suci i zato smo izmijenili ustavne odredbe o načinu izbora ustavnih suca. Dakle, sumnjam, ali ga poštujem. Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče, u nekoga sumnjati i poštivati ga sa sumnjom je znači nepriznati ga. Hvala lijepa. I sad idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar se stvarno načekao. Izvolite. Strpljiv sam ja, gospodine potpredsjedniče, strpljiv. Najprije da se osvrnem na rasprave dijela zastupnika HDZ-a koji su spominjali da su neke političke stranke prikupljale potpise za referendum. Nisu bile neke nego je bila samo jedna aktivna. S ponosom priznajem da su Hrvatski laburisti-Stranka rada aktivno pomagala sindikatima u prikupljanju potpisa građana za ovaj referendum od prvog, ne od sedmog dana bez televizijskih kamera i foto aparata i na kraju im predali 80006 potpisa. I time se ponosimo. A ja vjerujem da 90% i tih potpisa jeste valjan, a to je nešto više od 70000 onda. Što je referendum? Oblik neposredne demokracije kada građani odlučuju, mijenjaju odluku političke elite, nešto joj nalažu, zabranjuju ili naređuju. To piše, odnosno u hrvatskom Ustavu upisano je pravo građana na referendum. Ali to je neostvarivo pravo građana, naročito onaj dio u kojem piše da građani imaju pravo izazvati referendum. Ono što je drugi problem, da samo nakon dva mjeseca ustavnih promjena u Hrvatskom saboru je sve nejasno. Nekima je nejasan Zakon o referendumu, pa čak sam čuo na Odboru za Ustav i mišljenje da su neke odredbe Zakona o referendumu protu ustavne. Nekima je nejasan Ustav, pa je nekima nejasan, pa čak i protu ustavan članak 95. Zakona o Ustavnom sudu, a prije dva mjeseca nikome ništa nije bilo sporno i svi su i oporba i vladajući osim mene podržali ustavne promjene. Kako sad samo dva mjeseca nakon toga ima toliko dilema o tako važnoj odredbi Ustava i zakona ove države da ne znamo što treba učiniti, a zapravo je sve jasno. Ne samo ova vladajuća politička elita, nego sve vladajuće političke elite Hrvatske do sad a očito u buduće učinit će sve da takvih referenduma u Hrvatskoj ne bude. Da bi se spriječilo raspisivanje referenduma najprije je bio u pomoć pozvan .../Govornik se ne razumije./... pa je rađena psiho analiza potpisnika. Nije išlo. Onda je Vlada u pomoć pozvala i Marksa Pulvera, oca grafologije i u 40 dana provela 327 milijardi grafoloških vještačenja i ustanovila da ima sumnjivih potpisa, jer da bi 16000 potpisa usporedili svaki sa svakim treba točno 327 milijardi vještačenja. Čestitam na uspjehu! Onda je bio problem uveza. Trebali su šivati knjige, a ne bižgati i lijepiti. Nije išlo. Onda je bilo nejasno da li knjiga mora imati na sebi zlatotisak ili mora biti crno bijela. Nije bilo važno. Pa je onda bilo rečeno da nema novaca u proračunu, pa da to puno košta i to sve skupa je na kraju otišlo k vragu, svi ti argumenti da bi došli do toga fiškalskih metoda i povlačenje Zakona o radu. Sada se tvrdi da povlačenje Zakona o radu stvara situaciju u kojoj nema ustavno-pravne osnove za provođenje referenduma i time pokušava uvesti pravna praksa da i donošenje zakona u roku u kojem građani prikupljaju potpise će anulirati mogućnost raspisivanja referenduma. Dakle, želite napraviti presedan da u trenutku kada građani najave prikupljanje potpisa i traje prikupljanje potpisa Sabor donese zakon i nakon toga kažete he, he zakon je već usvojen, nemate pravo na referendum. Amandman na ustavne promjene je jednoglasno odbijen koji bi činio zabranu takvog postupanja predstavničkog tijela. A da li građani imaju pravo tražiti referendum na samu najavu da će se nešto mijenjati u hrvatskom zakonodavstvu prije no što bude uobličen u prijedlog izmjena ili dopuna zakona. Da li građani imaju pravo zazivati referendum o nekom postojećem zakonu i tražiti od Sabora da ga izmijene? Da li građani imaju pravo zahtijevati da se neki zakon donese, odnosno nešto zakonom regulira? Teoretski da, u Hrvatskoj ne jer će se uvijek fiškalijama naći izgovori da su prestale ustavno-pravne osnove i onda kad to sve ne uspije onda je na kraju Ustavni sud. Pa pitam zašto Ustavni sud ocjenjuje ustavnost pitanja na kraju postupka? Zašto ne na početku? Zašto to ne bi bilo pravo organizatora referenduma da prije no što ide u prikupljanje potpisa traži mišljenje Ustavnog suda o formuliranom pitanju i kad dobije suglasnost tek onda ide prikupljanje potpisa. Ovaj naknadni pravorijek Ustavnog suda je najzadnji i rezervni mehanizam da se spriječi svaki pokušaj zazivanja referenduma. I još nešto. U Zakonu o referendumu i Ustavu nema nikakvih rokova koji bi obavezivao Sabor osim Zakona o referendumu da građani imaju samo 15 dana za prikupljanje potpisa, a da Ustavni sud u roku od 30 dana mora odgovoriti na zahtjev Sabora. I to su jedini rokovi. Zašto smo građanima dali samo 15 dana, a sebi 15 godina da o tome odlučujemo, da tih 20 do 40 dana je tek nakon pravorijeka Ustavnog suda, a to znači za 15 godina. Gospodine Šeks to vi dobro znate. Kolega Markovinović jedite malo više meda i voća, još niste dovoljno jaki za replike sa mnom. Dakle, građani imaju samo 15 dana za potpise, a mi se ovime možemo baviti 15 mjeseci, 15 godina i sve će biti ustavno. O čemu će sada odlučivati ustavni suci? O ustavnosti pitanja ili smislenosti referenduma? Prijedlog zaključka je takav da se odnosi samo na ustavnost pitanja što bih mogao još i razumjeti. Međutim, naravno da i oni osluškuju političku volju vladajuće većine i bojim se da će to biti još jedna odluka u nizu odluka Ustavnog suda koja će biti posljedica dobrog praćenja volje vlasti. Što će se dobiti ovim manevrima koje izvodimo da bi izbjegli referendum? Da li oni koji su potpisali i na koje se odnose kolektivni ugovori imaju ikakvo jamstvo da u budućim promjenama radnog zakonodavstva takva odredba neće biti brisana. Da li postoji jamstvo da Vlada u zimskoj pauzi zasjedanja Sabora to područje ne regulira uredbom što na žalost može. Ne. Jedino jamstvo da se poštuje volja građana je raspisivanje referenduma. Kako god nam to sad čudno zvučalo. Kako god nam to teško padalo, ali to bi bilo prvi puta da građanima Republike Hrvatske omogućimo da daju svoj stav, sud, naredbu, pravorijek o nekoj volji, namjeri, najavi ili pokušaj izvršne i parlamentarne vlasti da zadire u njihova prava. Je li to tako strašno, je li to tako opasno za razvoj demokracije? Ili je to tako skupo da bi to bio utrošen i bačen novac, ako bi građanima omogućili vježbanje demokracije, ne samo na izborima i ne samo na onom referendumu kad ćete ih moljakati da glasaju za ulazak Hrvatske u I završit ću kao što sam jučer obećao. Uostalom i zbog toga će HDZ izgubiti izbore. Želje su želje. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Evo moram ispraviti uvaženog kolegu jer je rekao zapravo da je Ustavni sud valjda zadnja rezervna instanca na koju HDZ računa ako sve propadne i slično. Kolega Lesar, Ustavni sud poštuju ustavne sudove u svim demokratskim zemljama poštuju, osim izgleda vas koji ste nevjerojatno razočarani što neće biti referenduma, pa nećete bit Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Bute se to poslije dogovorili, a sad idemo dalje. Replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Dobro ste kolega uočili s kojom revnošću je vlast upirala da bi kontrolirala ispravnost provođenja referenduma, da bi pogledala svaki potpis u koju je crtu upisan. Koliko snage i koliko sredstava, kad bi samo sa malim djelićem bila provodila i nadgledala provedene zakone, odnosno izbore u Hrvatskoj koji su se događali u proteklo vrijeme, pogotovo parlamentarne izbore, onda bismo mi bili zemlja koja bi bila primjer u Europskoj uniji, a ono što se događalo kod nas kad su mrtvaci ustajali da glasuju to nas je osramotilo. To znamo da smo i u izvješću Europske unije dobili packe. Pogledajte vi samo kad ste rekli, i posebno ste se osvrnuli na vještačenja. Dakle u rekordnom vremenu utvrđeno je koliko je falsifikata, a vidite jedan jedini primjer, odnosno slučaj pred našim pravosudnim tijelima u istrazi čeka 10 godina da bi se izvršilo vještačenje. Pa dajte molim vas evo ovdje predstavnici Vlade, da pošaljete takve revnosne dakle osobe koje bi onda mogle i ovo privesti privesti kraju. Kad biste s toliko, ali ne s toliko to bi bilo previše, ali sa tisućitim …/Ne razumije se./… bili osjetljivi kada se krše radnička prava, onda referenduma ovakvog ne bi bilo potrebno, ali sada pošto su građani rekli svoje, čak i da se hoćemo o tome dogovarati mi se o tome nemamo što dogovarati jer su, više nitko nije vlasnik ni sindikati, ni političke stranke, građani hoće referendum i referenduma će biti, pa ma što vi o tome mislili.

pa tako oni koji su u ime Vlade o tome govorili, kolegice Ingrid, rekli su da im nije jasno kako je tako veliki broj potpisnika van mjesta prebivališta. Recimo meni na štandu u Čakovcu bila je grupa turista iz Rijeke, jedan autobus, i svi su tamo potpisali. Sad vama je to čudno. Da znam da je to vama čudno, pa znam ja. Da iz Rijeke, da. Bilo je Splićana koji su došli u posjet Međimurju i potpisali su u Čakovcu. Ali je nešto drugo problem. Potpisivali su i članovi HDZ-a. E sad se i oni pitaju čujte a da li prilikom one kontrole JMBG-a nisu kontrolirali i nas. I drugo, Rekli su mi da su članovi HDZ-a, rekli su mi tada. Ne, nisu imali iskaznice, sad skrivaju. A što se tiče nejasnoće kako su mogli upisati krivi JMBG. Pa znate da na osobnim dokumentima toga više nema, i da ljudi imaju na papirićima, neki iz memorije pokušali izvući i pogriješili su, ali. Kolega Tomljanoviću repliku drugi put ne tako. A onda povredu dajte, ajde. Dakle kad se tiče pogreške u JMBG-u, ovdje u Saboru u ožujku prošle godine ste odbili moj amandman da u prikupljanju potpisa treba biti OIB, ne JMBG. Pokvarili ste građanima mogućnost da koriste osobne dokumente u identifikaciji i upisuju ono što se ne traži. Još uvijek je u Zakonu o referendumu JMBG kojega više nitko ne pamti, jer ne vrijedi ništa. I sad to koristite protiv građana. Zamislite krivo su upisali JMBG. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Vrijeme vam je isteklo, a i replika vam je bila potpuno suprotno od onoga što je govorila uvažena zastupnica Antičević. Ja vas još jedanput molim, vi koji toliko zagovarate demokraciju, poštivanje zakona i to čega zaista mora biti, držite se našeg temeljnog akta, akta, a to je Poslovnik o radu Hrvatskog sabora. Držite se toga. I sada u ime predlagatelja potpredsjednik Sabora, predsjednik odbora, uvaženi zastupnik Vladimir Šeks. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo, ja ću biti vrlo, relativno kratak. Prvo bih polemizirao sa ovom tezom koju je otvorila kolegica Antičević, na neki način predbacujući zašto je sa tako velikom pomnjom su, je Vlada, odnosno ova dva ministarstva, zašto su istraživala ove potpise, njihovu vjerodostojnost, i sve ostale okolnosti vezane za potpisivanje tih potpisa, zašto to tako isto nije velikom brigom, velikom skrbi rađeno u nekim prošlim izborima, ne znam jeste li aludirali na predsjedničke ili parlamentarne. Istina je da je u jednim od izbora, ali to je bilo u predsjedničkim i parlamentarnim prije ovih zadnjih izbora, da se našlo nekoliko slučajeva da su bile upisane mrtve duše i da su glasovale. …/Upadica prema izvješću svih promatrača organizacija za ljudska prava, OESS-a itd., Europskog vijeća, i zadnji parlamentarni izbori i predsjednički izbori su provedeni besprijekorno. Korektni, pošteni, regularni i besprijekorni uz minimalne neke formalne povrede. Dakle, komparirati, uspoređivati ovu minucioznu potragu za, kod ovoga referenduma, kod toga izjašnjavanja građana oko vjerodostojnosti potpisa, nema osnova sa brigom jer su su državna izborna povjerenstva i sva povjerenstva na prošlim predsjedničkim parlamentarnim izborima obavila izvrsno svoju zadaću. To što je bilo nekih primjera to je već i politički i pravno ocijenjeno i sankcionirano. Drugo, ono što je daleko ozbiljnije koje se postavilo pitanje ovdje, koje su, postavili ste i vi kolegice Antičević, kolega Stazić, kolega Leko, postavio je to i gospodin kolega Lesar, koje je jamstvo da ako ne bude raspisan referendum, koje je jamstvo da neće Vlada u još nekom težem obliku, ne u istom obliku, ne u istom sadržaju nego u nekom još tegobnijem sadržaju za vrijeme ili dok Sabor ne zasjeda ili u bilo koji drugi trenutak jednostavno ići ruknuti sa izmjenom Zakona o radu i jednostavno izigrati, prevariti, eskivirati referendum? Koje je to jamstvo dakle? Da li postoji pravno jamstvo, da li postoji političko jamstvo? Kada bi bio proveden referendum prema Zakonu o referendumu prema članku 8. jel' odluka donesena na referendumu je obvezatna i prema stavku 2. nadležna tijela državne vlasti prije proteka roka od godinu dana od dana održavanja referenduma nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu. Kada bi dakle Hrvatski sabor raspisao referendum po ovom referendumskom i kada bi građani odgovorili pozitivno na to referendumsko pitanje i tada to bi značilo da Hrvatski sabor godinu dana ne bi mogao donijeti zakon ili pravni akt koji je suprotno sadržan odluci o referendumu. A isto tako prema stavku 3. istoga zakona o istom pitanju, odnosno o pitanjima ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od 6 mjeseci od dana održanoga referenduma. Stoga dakle pravno gledajući pravno gledajući nema jamstva, nema pravnoga jamstva da u situaciji ne raspiše li se ovaj referendum da Vlada ne bi mogla predložiti, ne samo Vlada ili bilo, onaj tko je ovlašteni predlagatelj zakona ili zastupnici, dakle da Hrvatski sabor ne bi mogao izglasovati zakon suprotno izraženoj volji kada bi, nema dakle jamstva pravnoga. Ali koja bi to bila Vlada, koja bi to bila vladajuća većina, koja bi to bila politička stranka ili vladajuća koalicija koja bi se drznula i usudila Hvala vama. jednom pravnom akrobacijom spriječiti raspisivanje referenduma i na osnovu toga onda iza leđa potajice, podmuklo ići sa istim zakonom i na taj način tako očigledno na jedan prevaren način. To bi bilo političko samoubojstvo na mah te vlade. To bi bilo trenutačno samoubojstvo te vlade i te vladajuće koalicije i te i te koalicije vladajuće stranaka. I nitko tko je imalo razuman se ne bi usudio na takav korak da počini takovo političko samoubojstvo koje ne bi bilo samoubojstvo samo za jedan trenutak nego bi bilo samoubojstvo zauvijek i vječno samoubojstvo. Nitko takvo samoubojstvo, neće ni jedna politička stranka, ni jedna vladajuća stranka, ni ova ni buduća ni prošla neće se odvažiti na takav korak. To je dakle jamstvo prijetnja totalnoga bojkota, totalnoga bankrota političkoga jedne takve političke stranke i takve jedne vlade i takve jedne koalicije ako bi se takvo nešto usudila. To nije zabilježeno ni u Hrvatskoj, a vjerojatno ni u europskoj ni u drugoj povijesti da bi se bilo koja vlada poslužila takvim jednim izigravajućim načinom i stilom. I kolega Maras kad sam, obećao sam vam da ću vam nešto reći u pogledu vaše prispodobe oko onoga referenduma da nije bio raspisan referendum 17. svibnja '91. godine da se HDZ protivio tom referendumu da ne bi bilo ni hrvatske države, da bi to bilo upitno, tako sam nekako to bar shvatio. Taj referendum od 17. svibnja bio je doista plebiscit za hrvatsku državu i njega je podržalo 97 od izašlih posto birača, a izašlo je 83, mislim da je 83% je izašlo. Dakle oni koji nisu izašli i koji su bili protiv to je negdje oko oko 20-ak%. Taj referendum, odluka na tom referendumu od 19. svibnja bila je podloga ovdje u Hrvatskom saboru da se donese ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Hrvatske. Parlamentarna većina je izglasala ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Hrvatske, a protivila se toj odluci o suverenosti i samostalnosti Hrvatske parlamentarna većina

Ja sam u ime ustavne komisije Sabora ovdje za ovom govornicom otklonio amandman koji je podnio Klub zastupnika SDP-a to je bio 13. amandman na prijedlog ustavne odluke. Taj amandman je glasio Republika Hrvatska ovim pokreće postupak za ponovno udruživanje u savez Jugoslavenskih Republika. Kada je taj amandman bio prihvaćen onda zastupnici SDP-a nisu glasovali za tu Ustavnu odluku, o suverenosti i samostalnosti. Prema tome, da je bilo kolega Maras da je bilo po volji SDP-a onda je bilo upitno da je prevladala ta politička odluka da se odmah nakon razdruživanja ide u pridruživanje ponovno u Jugoslaviju pitanje što bi bilo kada bi bilo. Toliko o tome bilo. Toliko o tome referendumu, a već vidim unaprijed da se javljaju pločice onih koji jednostavno misle, zapisano je, tvrdo je zapisano, u svim knjigama i spisima, zapisano je kako se raspravljalo i kako se odlučivalo i kako se glasovalo i o čemu se glasovalo toga 25. lipnja 1991. godine. Vi ovdje koji sjedite sa ove strane pretpostavljam da nitko nije bio tamo u onoj sabornici, nitko od vas, te 91. godine. Nitko od vas. Ja sam bio. Hvala lijepa. Sada imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Ispravljam navod gospodina Šeksa kada je govorio o tome da odluka donijeta na referendumu vrijedi 12 mjeseci i pri tome je citirao odredbu stavka 2. članka 8. Zakona o referendumu. Međutim, taj članak 8. ima i sljedeći stavak u kojem piše da se taj stavak 2. ne odnosi na referendume iz članka 3. stavka 4. i 5. tzv. obvezatne referendume.

da nema jamstva da Vlada ne bi kada ne bi došlo do referenduma išla žešćim mjerama udarom na radnike, dakle priznajete da je krenula žestoko, no to je sada ovdje manji problem, to jednostavno nije točno. Ne da ona to ne bi učinila, nego ima jamstva, jer zakon o referendumu i Ustav, to je sasvim jasno iz odredbe članka 86. i Zakona o referendumu, da ima ima prednost, to iz čitavog smisla Ustava i Zakona o referendumu proizlazi iz svih odredbi, o tome Hrvatski sabor kada se potpišu, kada se skupe potpisi, mi ne možemo ovdje raspravljati o tome, nego je to imperativna norma koja nadilazi sposobnost našeg dogovaranja o tome. To je jedno. Govorite sami i političku ocjenu dajete, ako bismo mi prevarili ljude, to bi bilo i naše političko samoubojstvo. Pa vidite političkog samoubojstva, samo je ono ostalo u pokušaju, napravilo bezbroj, ali ako ovo spriječite to će biti vaše političko samoubojstvo, ali izvršeno, bez da bi ostalo u pokušaju. Zato malo dostojanstva i raspišite referendum. **Jarnjak, Ivan Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin na žalost nije točno da u Hrvatskoj su kategorije moralno ... naravi, a naročito ne u Hrvatskoj politici bilo kakvo jamstvo da se neće izigrati volja naroda i to je narod jako dobro iskusio na svojoj koži, a vi kao pravnik, zaista me čudi da se pozivate na moralno etičke kategorije kao tvrda uporišta, jamstva, da netko u budućnosti neće izigrati volju naroda ukoliko mu se ne daju pravno, zakonska čvrsta jamstva da se ona neće moći izdati i da neće ovisiti o fleksibilnosti razumijevanja, morala i etike u Hrvatskoj politici čemu smo itekako majstori, akrobati i ekvilibristi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Idemo dalje, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Ma molim vas prestanite dobacivati. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Netočna je tvrdnja kolege Šeksa Netočna je tvrdnja kolege Šeksa da sam rekao da ne bi bilo države Hrvatske, uopće da se HDZ ponašao tada kao što se ponaša danas, ja sam rekao da ne bi bilo u tom trenutku Hrvatske države, ali normalno da ne bi mogli spriječiti volju Hrvatsku naroda kao što nećete moći spriječiti u ovom slučaju da ostvari ono što želi. Možda volja i želja nije tako velika kao što je bila 91. ali je još uvijek dovoljno velika da je HDZ ne može spriječiti. Ali da vi personificirate državu sa onime što vama odgovara vidlo se 90-tih godina kada ste napravili najveću pljačku u Hrvatskoj, privatizaciju za vrijeme rata. (HDZ)** Molim vas. Dajte držimo se teme. Ma uvažena zastupnica Antičević,

Uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. koji je u svom govoru povezao izjavu gospodina Marasa o referendumu 91. i tadašnjem ponašanju zastupnika SDP-a u Sabornici. Amandman koji je podnio tada Klub zastupnika SDP-a također je bio u skladu sa referendumskim pitanjem i također je poštivao u jednom dijelu volju građana na referendumu. 25. lipnja 1991. godine jedan je od najslavnijih dana u Hrvatskoj povijesti i za vrijeme koalicijske Vlade taj datum je uveden i kao državni praznik kojega su neki članovi vaše stranke, za vrijeme dok su u vašoj stranci bili popularni ... dok su bili u poziciji najblaže rečeno ignorirali. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Netočan je navod potpredsjednika Šeksa da ne bi bilo Hrvatske države da se provodila politika SDP-a te davne, tih davnih godina kada se stvarala Hrvatska država. Činjenica što danas ovdje u ovoj dvorani s SDP-ove strane ne sjedni nitko tko je tada sjedio u Saboru osim gospodina Šeksa, ne daje vam nikakvo pravo da falsificirate povijest i tako ružno i neistinito optužujete cijelu jednu hrvatsku političku stranku. Gospodine Šeks istina je da nisu samo HDZ-ovci Hrvati i ljudi ili građani koji vole ovu zemlju. I opljačkani radnici su Hrvati i mi SDP-ovci smo Hrvati i jednako vjerujemo kao i vi i činimo ono što mi držimo da je najbolje za jačanje, opstanak ne samo Hrvatske države i državnosti i nego za blagostanje, sigurnost i sigurnost svih njenih građana, a ne samo vas povlaštenih. **Jarnjak, Hvala lijepa. Znate danas govoriti 2000. godine i '91. ovdje nije isti uvjeti, nisu isti ljudi, nisu ista razmišljanja i stoga nitko vas ne optužuje i nitko vam nije rekao ništa loše. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Vladimir Šeks. 204. da je moja uvažena kolegica potpredsjednica Željka Antunović i malo pažljivo slušala, onda bi čula da ja nisam optužio SDP da je bio protiv stvaranja Hrvatske države. Da ste kolegice Željka malo samo slušali i da niste bili previše uzbuđeni i previše emocionalno u visokom stupnju napetosti emocionalne onda biste čuli da sam ja rekao da je toga 25. lipnja '91. godine da su zastupnici SDP-a da nisu glasovali za ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, jer da su podnijeli amandman kojega sam ja u ime Ustavne komisije odbio. I kada je taj amandman odbijen, amandman koji je glasio "Republika Hrvatska pokreće postupak udruživanja u novi Savez Jugoslavenskih Republika". Kada je taj amandman odbijen, tada vi niste i vaši prethodnici kolege zastupnici niste glasovali ja neću sada reći na koji način i kako, jer niste glasovali zato, to je puka konstatacija. Ja nisam dakle optužio tada

Poštovani gospodine potpredsjedniče povrijeđen je članak 214. za razliku od cijenjenoga potpredsjednika Sabora koji nije naveo koji je članak povrijeđen. povrijeđen. Ja vas molim da u onome trenutku kada koristi povredu Poslovnika da bi govorio o drugoj temi, da to zaustavite. Hvala. Evo ja ću sada zaustaviti, jer ovom vašom primjedbom završavam prijepodnevno zasjedanje. Nastavljamo u 15,00 sati. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Hvala lijepo.